Forseta hefur borist bréf frá matvælaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 326, um yfirráð yfir kvóta, frá Gísla Rafni Ólafssyni. Einnig hefur borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 286, um búsetuúrræði umsækjenda um alþjóðlega vernd, frá Ásmundi Friðrikssyni.

lokum hafa borist bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þskj. 285, um útvistun aðgerða vegna of langs biðtíma, frá Hönnu Katrínu Friðriksson, á þskj. 287, um skaðaminnkun, og á þskj. 288, um útboð innan heilbrigðiskerfisins,

Frú forseti. Á 151. löggjafarþingi steig Alþingi mikilvægt skref fram á við þegar samþykkt var frumvarp um að bæta inn í hegningarlög greinum sem eiga að taka á stafrænu ofbeldi. Eins og á mörgum öðrum sviðum var nauðsynlegt fyrir lög og reglur að þróast í átt að breyttu samfélagi. Samkvæmt nýlegum tölum frá Sameinuðu þjóðunum varð ein af hverjum tíu konum fyrir kynferðislegu eða líkamlegu ofbeldi í nánum samböndum á síðastliðnum 12 árum. Skýrsla frá hjálparsamtökunum Plan International, sem kom út í upphafi Covid-faraldursins, sýndi fram á að yfir helmingur 15–25 ára stúlkna hafði orðið fyrir stafrænu ofbeldi og rannsóknir sýna einnig að á tímum heimsfaraldursins jókst þetta hlutfall til muna. Það er hins vegar ekki nóg að setja í lög bann og refsingar við stafrænu ofbeldi ef ekki fylgir með þekking og fjármagn til þess að takast á við þessi mál. Til mín hafa leitað þolendur slíks stafræns ofbeldis sem því miður þurfa að upplifa aðgerðaleysi lögreglunnar í málum sínum. Á það sérstaklega við um þá þolendur sem lenda í stafrænu ofbeldi af hálfu gerenda sem ekki eru staðsettir á Íslandi, því þessir glæpir, rétt eins og internetið sjálft, þekkja nefnilega engin landamæri. Á meðan lögreglan aðhefst ekkert í þessum málum líða þolendur fyrir stöðugt áreiti af hálfu gerenda, áreiti sem stundum gengur svo langt að sendar séu myndir af þolendum nöktum eða í kynferðislegum athöfnum til fjölskyldu, vina, vinnuveitenda og samstarfsaðila, myndir sem teknar voru af gerendum þegar þeir voru í nánum samböndum við þolendur. Virðulegi forseti. Það er mikilvægt að við hér á þingi stöndum með þolendum stafræns ofbeldis og þrýstum á lögreglu að fylgja þessum málum eftir af þunga

hælisleitendur, sem hafa fengið synjun sinna erinda á Íslandi, til Grikklands. Ég hef áður nefnt undir þessum lið að ég hef skoðað flóttamannabúðir í Grikklandi og spurst sérstaklega fyrir um það

það sé ekkert að því að senda fólk til baka til Grikklands sem hefur fengið þar vernd. Þeir aðilar sem þar eru og búa í þessum flóttamannabúðum búa við mannsæmandi aðstæður að mínu mati.

Frú forseti. Við heyrum ítrekað vitnað til 1. gr. laga um stjórn fiskveiða. Þar segir að nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sameign íslensku þjóðarinnar og að úthlutun kvótans myndi ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstaklinga yfir veiðiheimildum. Því er gjarnan fleygt í umræðunni að þetta sé í raun marklaust ákvæði, einhvers konar skraut og kruðerí, nánast eins og inngangur að sjálfri bókinni, sem eru þá lögin sjálf. Þetta standi vissulega þarna en í raunveruleikanum séu það aðrir en þjóðin sem eigi þarna ríkustu hagsmunina. Við þessu er bara eitt svar: Þetta er lagagrein en ekki formáli eða merkingarlaus inngangur. Þetta er 1. gr. laga. Í 1. gr. laga um fjölmiðla kemur skýrt fram að markmið laganna sé að stuðla að tjáningarfrelsi og rétti fólks til upplýsinga. Tjáningarfrelsi er grundvallarhugtak í okkar samfélagi og rétturinn til upplýsinga er auðvitað þar samofinn. Þetta er hornsteinn frjáls og lýðræðislegs samfélags. Í síðustu viku leið sennilega stórum hluta þjóðarinnar eins og fyrir 1. gr. fjölmiðlalaganna væri komið eins og 1. gr. fiskveiðistjórnarlaganna, hún orðin andlag útúrsnúnings og afbökunar og þætti jafnvel merkingarlaus. Eða hvað á maður að segja um rétt almennings til upplýsinga og sjálft tjáningarfrelsið í landi þar sem fjölmiðlar eru gróflega hindraðir í störfum sínum við að segja frá því þegar stjórnvöld framkvæma vald sitt við brottvísanir á hælisleitendum frá Íslandi í hörmulegar aðstæður í Grikklandi? Í hvers konar löndum þykir eðlilegt að koma í veg fyrir myndatöku fjölmiðils með því að lýsa sterkum ljóskösturum að myndavélum ítrekað og einbeitt? Ástæða þess að þetta var gert er eingöngu sú að einhverjum á vettvangi fannst eðlilegt að almenningur sæi ekki aðfarirnar. Engin önnur skýring er möguleg. Ekki er síður óþægilegt að enn er allt á huldu um það hver tók þessa ákvörðun. Isavia bendir á lögreglu, lögreglan segir að þetta hafi ekki verið ætlunin og vill halda fund um málið. Það er gott og blessað að funda en það hlýtur að vera ófrávíkjanleg krafa okkar að það verði gert opinbert hvernig svona gat farið. (Forseti hringir.) Virðingarleysi og/eða skilningsleysi á störfum fjölmiðla í þessum aðstæðum er ekki hægt að líða.

Hún lagði til að skólabyrjun yrði seinkað því að öll börn ættu rétt á svefni. Kennarinn hennar taldi að hún gæti ekki orðið við þessari umkvörtun og lagði til að Elín talaði við menntamálaráðherra. Elín hugsaði sig um og sagði svo: Þetta er allt í lagi, ég á vini á Alþingi. Og það á hún, vini sem eru henni hjartanlega sammála. Það getur verið þrautinni þyngri að draga börn, hvað þá unglinga fram úr eldsnemma til að gefa þeim morgunmat og henda þeim svo út í náttmyrkrið sem er alltumlykjandi á Íslandi meiri hluta ársins. Það sitja ekki öll grunnskólabörn við sama borð þegar kemur að upphafi skóladagsins. Þessi næturvaktartímasetning á grunnskólastarfi er svo gott sem meitluð í stein af einhverjum sökum og því miður ekki í höndum þingsins. En ég tek þetta samt upp hér af því að mér finnst þetta mikilvægt mál og ég veit að það finnst fleirum. Lítill hluti nemenda í grunnskólunum nær viðmiðum um ráðlagða svefnlengd samkvæmt rannsóknum og svefn hefur mikil áhrif á minni og námsgetu. Svefn hefur líka áhrif á geðheilsu, líkamlegt ástand og einbeitingu. Lausnin er ekki svo einföld að fara bara fyrr að sofa því að eitt af því sem gerist á kynþroskaskeiðinu er að dægursveiflan færist til. Væri ekki gott ef fyrirkomulag dagskrár í grunnskólum miðaðist við nemendurna og við seinkuðum því upphafi skóladags hjá þeim? Vonandi heyrir þetta einhver sem hefur raunveruleg áhrif

Nýleg könnun Maskínu sýnir að fleiri og fleiri vilja aukið frelsi á leigubílamarkaðnum. Jafnvel stórnotendur þjónustunnar vilja sjá breytingar. Það er merkilegt að þegar notendur þjónustunnar vilja breytingar, þegar íslenska ríkið hefur fengið áminningu frá ESA um að íslenska löggjöfin feli í sér óréttmæta takmörkun á staðfesturétti og brjóti þannig í bága við EES-samninginn, þá eru stjórnvöld enn ekki tilbúin til að hlusta. Hvar er þetta frelsisfólk sem barði sér á brjóst um síðastliðna helgi? Staðreyndin er sú að þessi mál snúast ekki lengur um frelsi. Þetta er líka orðin spurning um öryggi. Það er allt of oft sem ekki er hægt að fá leigubíla. Drukkið fólk gefst upp á biðinni og keyrir jafnvel heim á bílnum sínum sem stóð til þess að skilja eftir. Oft finnst manni að einu rök þeirra sem standa í vegi fyrir frelsi á leigubílamarkaði séu að það sé svo hættulegt að hver sem er geti sinnt þessari þjónustu. En staðreyndin er að fólk er að leita inn á svartan markað þar sem þjónustan sem nú er í boði annar ekki eftirspurninni. Hver sem er getur því núna skutlað fólki. Ef við hleypum svokölluðum farveitum inn á markaðinn þá væru ferðir skráðar. Fólk hefði val um mismunandi bíla, tegund bílstjóra og gæti kannað hversu góður bílstjórinn sem það pantar er og vissi fyrir fram hvert verðið væri. Hvað er slæmt við það? Ég held jafnvel að farveiturnar hafi meiri burði til þess að koma svörtum sauðum úr þessu starfi en leigubílafyrirtækin hafa í dag. Viðreisn hefur ítrekað lagt fram breytingar á lögum um leigubifreiðar en lukkuriddarar frelsisins standa í vegi fyrir því einfalda frelsismáli. Hagsmuna hverra eru þeir að gæta?

Kerfin kallast ekki á sem skyldi. Íslenskum almenningi er verulega brugðið yfir því hversu mislagðar hendur starfsmönnum hins opinbera voru er fötluðum manni og fjölskyldu hans var í síðastliðinni viku vikið úr landi með óviðeigandi hætti með atfylgi lögreglu og fleiri opinberra aðila í skjóli nætur. Þarna hefðu stofnanir ríkisins þurft að kallast betur á og samræma aðgerðir sem þola mættu ljósið, fyrirbyggja skömm, uppnám og mótmæli. Á Íslandi er viðvarandi skortur á vinnuafli og við reiðum okkur á erlent starfsfólk í fjölmörgum geirum. Horfum til þessa þegar við erum að velta því fyrir okkur hvort nýta megi krafta þeirra sem óska eftir því að mega koma, dvelja og starfa á Íslandi, hvort sem um er að ræða fólk sem þarf að flýja hættulegar aðstæður í heimalandi sínu eða fólk sem er einfaldlega að leita betra lífs í betri samfélagsgerð. Annað dæmi. Frjósemisvandi hrjáir fjölda íslensks fólks sem þráir það heitast að mega ættleiða börn. Milljónir foreldralausra barna um allan heim þrá það heitast að eignast fjölskyldu. Hér er verk að vinna við samræmingu laga og regluverks innan landsteina og utan. Undir liðnum störf þingsins vil ég í ljósi framangreinds leggja til að forseti þingsins og forsætisráðherra sammælist nú þegar um að gera það að forgangsmáli að sjá til þess að kerfin okkar dýru megni að tala saman, að augljóst framboð svari augljósri eftirspurn og að stofnanir ríkisins, ráðuneyti og yfirvöld sammælist um að sammælast, ganga í takt við væntingar þegnanna og valda okkur framvegis hvorki kinnroða né álitshnekki.

8. nóvember, er dagur gegn einelti. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við ræðum það mikilvæga mál hér í störfum Alþingis. Eins og ég hef sagt áður í þessum ræðustól þá skiptir miklu máli í hinum fjölbreyttu, félagslegu málum, þar sem við tökumst á, að það sé frelsi til úrræða, að það góða fólk sem við höfum í okkar samfélagi og hefur lausnir og þekkir áskoranir eins og einelti er fái að koma fram með sínar lausnir og fái tækifæri til að bjóða upp á þær og þróa þær og það sé samanburður í gangi á því hvernig það gengur. En ég held að það sé ekki síður mikilvægt að við ræðum aðgerðir gegn einelti hér af því að

á meðal ríkja heimsins. Aðstæður á Íslandi eru með þeim hætti að tækifæri til að verða leiðandi eru svo sannarlega fyrir hendi og það er okkar hér að nýta þau. Stríð í Evrópu og sú staða sem skapast hefur í orkumálum Evrópu hefur ýtt við okkur hér á landi til að skoða og meta möguleika okkar til að ná fullri sjálfbærni er kemur að orkuþörf þjóðarinnar. Sú staða sem Ísland er í nú er eftirsóknarverð og á eftir að verða enn þá eftirsóknarverðari á komandi árum. Sjálfstæði þjóða er m.a. metið út frá sjálfbærni er kemur að fæðu og orku. Á þessum sviðum eru Íslendingar svo sannarlega með forskot á aðrar þjóðir sem við verðum og eigum að nýta. Ekki er hægt að ræða um orkumál í stóra samhenginu án þess að fjalla um loftslagsmál og loftslagsmarkmið stjórnvalda í dag. Ísland og Noregur taka þátt í sameiginlegu markmiði með Evrópusambandinu um að draga úr losun um 40% fram til ársins 2030 miðað við árið 1990. Samkvæmt stjórnarsáttmála verða sett sjálfstæð landsmarkmið um 55% samdrátt í losun á beinni ábyrgð Íslands fyrir sama tímabil og því markmiði sem ríkisstjórnin hafði sett um jarðefnalaust Ísland árið 2050 verður flýtt til 2040. Öllum ætti að vera orðið ljóst að orkuskipti kalla á aukna orku. Ef skoðaðar eru spár og spálíkön má gera ráð fyrir að við þurfum um 100 MW á næstu 20–30 árum. Möguleikarnir til að nálgast slíka orku eru til staðar en ljóst er að ráðast þarf í aðgerðir til að nýta þá orku sem fyrir er betur og auka samhliða orkuöflun. Virðulegur forseti. Við þurfum að bretta upp ermar þegar kemur að orkuskiptum hér á landi. Fyrir liggur að ráðast þarf í gríðarlega uppbyggingu innviða svo að markmið sem við höfum sett okkur sjálf geti náð fram að ganga.

Mörg og mikilvæg samgöngumannvirki hafa litið dagsins ljós á undanförnum áratugum og mörg eru í farvatninu. Það er margt sem er undir og nefni ég þar sérstaklega aðgang að heilbrigðisþjónustu, atvinnulífið og svo margt annað. Við áætlanagerð eru jarðgangakostir metnir til fýsileika, kostnaðar og félagshagfræðilegs ábata með það að markmiði að unnt sé að forgangsraða verkefnum. Þegar framkvæmdum er forgangsraðað er litið til nokkurra mikilvægra þátta, svo sem mats á arðsemi, umferðaröryggis, tengingu atvinnu og búsvæða, svo og áhrifa á byggðaþróun í landinu með hliðsjón af byggðaáætlun. Við sjáum það oft í umræðunni að einum samgöngubótum er stillt upp gegn öðrum og mikið kapphlaup fer af stað milli landshluta og jafnvel innan landshluta um forgangsröðun. Núverandi áætlanir gera ráð fyrir að eiginlegur gröftur Fjarðarheiðarganga hefjist í apríl eða maí árið 2024 og þau verði síðan tilbúin fyrir almenna umferð snemma árs 2030. Mikil umræða hefur verið um framkvæmdina og sitt sýnist hverjum. En það er mikilvægt að halda því til haga að göng undir Fjarðarheiði eru fyrsti hluti í mun stærri áætlun um að ná hringtengingu um Austurland. Aukin umsvif í atvinnurekstri, svo sem fiskeldi, kalla á hringtengingu. Göng undir Fjarðarheiði eru ekki eingöngu gríðarlega mikilvæg fyrir öryggi íbúa á Seyðisfirði, eins og berlega kom í ljós í skriðuföllunum, málið snýst líka um atvinnulífið út- og innflutning á vörum og svo margt annað. Frú forseti. Ég þakka fyrir að nú sjái fyrir endann á áralangri baráttu um þessa mikilvægu samgöngubót sem er fyrsti áfangi í mun öflugra samgöngukerfi um allt Austurland fyrir alla Íslendinga.

Hæstv. forseti. Við höfum næga orku. Það er setning sem við fáum mjög oft að heyra. Og það er alveg rétt, við höfum næga orku ef við ætlum að halda áfram að keyra alla flutninga á mengandi jarðefnaeldsneyti. Við höfum næga orku ef við ætlum ekki að fara í orkuskipti. Við höfum næga orku ef við ætlum ekki að veita fyrirtækjum tækifæri til að styrkja eigin innviði og tryggja tryggja samkeppnishæfni sína og minnka kolefnisspor sitt á alþjóðavísu. Þannig að ef við ætlum að fara í orkuskiptin, taka þátt í alþjóðlegum verkefnum og minnka kolefnisspor heimsins þá sé ég ekki annað en við séum ekki með næga orku. Við erum ekki sjálfbær í orkuframleiðslu og þurfum að geta farið í rannsóknir, skoðað og rætt þá orkukosti sem við höfum á Íslandi. Orkukostirnir sem við höfum eru misjafnir að gæðum og sumir munu aldrei verða að veruleika. En það er mikilvægt að við ræðum þær hugmyndir sem koma fram. Rannsóknir á orkukostum skipta miklu máli til þess að við vitum um hvað við erum að tala og um hverja við erum raunverulega að taka ákvörðun. Það má nefna dæmi um rannsóknir á náttúru, á hljóðvist og nærliggjandi samfélagi. Þetta eru hlutir sem þarf að rannsaka áður en tekin er ákvörðun um að virkja og því er mjög mikilvægt að gera rannsóknir. Loftslagsmál Loftslagsmál eru ekki eitthvað sem við leysum á eyju úti í Atlantshafi en við þurfum að geta lagt okkar af mörkum fyrir heimsbyggðina því að þetta er alþjóðlegt vandamál. Hvert skref skiptir máli.

Þar sagði aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, á fyrsta degi: Ríki heims eru á hraðferð lóðbeint til helvítis. Ef ekki er gripið til neyðaraðgerða strax til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, já, þá er það rétt hjá aðalframkvæmdastjóranum. Þá erum við að fara lóðbeint í hamfarirnar, sem eru reyndar hafnar. Hamfarahlýnun er af mannavöldum og það er mannanna verk að koma í veg fyrir að þær verði verri en þegar er orðið. er orðið. Efist menn um það sem er að gerast þá ráðlegg ég þeim að lesa og glugga í nýjustu skýrslu vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna. Þar er hægt að lesa töflur sem segja til um það hvað gerist

nákvæmlega hvað hefur verið að gerast og hvað er að gerast og á hverju við eigum von. Eitt af því sem þar er bent á eru fólksflutningar.

og eitthvert leitar það fólk. Jú, það leitar þangað sem það heldur að það geti fundið betri lífsgæði, betra líf og velsældina sem við búum við. Þannig að ef hv. þingmenn halda að 100 milljón flóttamenn í heiminum séu há tala þá held ég að þeir ættu að lesa þessar skýrslur til enda og gera sér grein fyrir því að ef hamfarahlýnunin verður ekki stöðvuð verða þeir miklu fleiri og mörg þeirra munu koma hingað, að sjálfsögðu.

og samkvæmt gögnum frá umboðsmanni er meðalgreiðslugeta þeirra minni en engin, 3.500 kr. í mínus, þannig er staðan þegar greitt hefur verið fyrir allar nauðsynjar. Óskertur örorkulífeyrir til einstaklings sem fékk örorkumat 40 ára er u.þ.b. 300.000 kr. á mánuði, 300.000 kr. Hæstv. fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson segist hafa skapað stéttlaust samfélag. En trúir því einhver hér inni að öryrkinn tilheyri sömu stétt og Bjarni Benediktsson? Að öryrkinn með sínar 300.000 kr. á mánuði tilheyri sömu stétt og forstjórinn sem er með 4 milljónir í mánaðarlaun? Trúir því einhver hérna að fiskverkakona sem vinnur á gólfinu hjá útgerðarfyrirtæki tilheyri sömu stétt og eigandi fyrirtækisins sem greiðir sér hundruð milljóna í arð á hverju ári? Trúir því einhver að láglaunafólkið sem slítur sér út til að sjá börnum sínum farborða tilheyri sömu stétt og fjölskyldurnar sem eiga stóru sjávarútvegsfyrirtækin og raka til sín arðinum af fiskveiðiauðlindinni? Hæstv. forseti. Tölum bara hreint út hérna. Sá sem heldur því fram að Ísland sé stéttlaust samfélag er veruleikafirrtur, fastur inni í búblu, úr öllum tengslum við fólkið í landinu. Það er þessi firring sem ræður för við stjórn landsins og veldur því að ójöfnuður fer vaxandi milli ára, að tekjurnar sem verða til í samfélaginu hlaðast efst í tekjustigann. Ísland er stéttskipt samfélag (Forseti hringir.) og þeir stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar sem afneita því munu aldrei koma til með að breyta þessu. (Forseti hringir.) Til þess þarf nýja stjórn, sterka jafnaðarstjórn.

Ég vil reyna að höfða til samvisku banka og tryggingafélaga. Fram undan eru kjaraviðræður og allar líkur eru á að þær verði nokkuð þungar. Samkvæmt verðlagseftirliti ASÍ hefur hækkun útgjalda hjá fjögurra manna fjölskyldu í eigin húsnæði numið rúmlega 128.000 kr. á mánuði ef miðað er við útgjöld hennar á síðasta ári. Þetta eru verulega háar tölur og til að hægt sé að fleyta íslenskum fjölskyldum í gegnum núverandi ástand þarf meira til en að ríkið komi með aðgerðir. Allir þurfa að líta inn á við, sérstaklega breiðu bökin. Iðgjöld tryggingafélaga hafa hækkað mikið á síðastliðnum árum á sama tíma og tryggingafélög sitja á milljarða bótasjóði. Ábyrgð tryggingafélaga á heimilisbókhaldi íslenskra heimila er því veruleg. Í samtölum mínum við fólk hef ég heyrt

og upphæðir þegar þær eru settar í samhengi við önnur útgjöld sem meðalfjölskylda þarf að greiða, hvað þá barnafjölskyldur sem fyrir utan afborganir af húsnæðislánum þurfa að greiða leikskólagjöld, fæðiskostnað í skólum, íþróttaæfingar og svo mætti lengi telja. Það getur ekki verið að við ætlum okkur að stefna í þá átt að vera samfélag þar sem tryggingar eru aðeins á færi þeirra efnameiri. Þá birtu Landsbankinn, Arion banki og Íslandsbanki uppgjör sitt vegna fyrstu níu mánaða ársins Þar kemur fram að samanlagður hagnaður þeirra á tímabilinu var 50,2 milljarðar kr. Það er vissulega, og það má segja í kaldhæðni, minni hagnaður en árið á undan, en arðsemin er yfir markmiði hjá öllum nema Landsbankanum sem stendur þó alveg ágætlega. Það væri betra fyrir þessi fyrirtæki að stíga þjóðdans en að dansa í kringum gullkálfinn.

vil ég nota tækifærið til að hvetja bæði þingmenn og þá þingmenn sem eru ráðherrar til að huga sérstaklega að iðnnámi. Ekki bara árum heldur áratugum saman hafa stjórnmálamenn á Íslandi talað um mikilvægi iðnnáms og að við þyrftum að hvetja fleira fólk til að leita í slíkt nám, ekki bara iðnnám heldur annars konar tækninám og verknám. En þegar áhugasamir nemendur svöruðu loks kallinu þá var bara lokað, þá var ekki tekið við nema litlum hluta þeirra sem höfðu áhuga á að fara í þetta verðmæta og mikilvæga nám. Hundruðum áhugasamra nemenda var hafnað. Á sama tíma tala sumir ráðherrar og þingmenn um að við munum þurfa að flytja inn mikið af fólki til starfa hér, fólki sem önnur lönd eru búin að mennta og hafa lagt í ærinn kostnað við. Verðum við ekki að byrja á að taka til hér hjá okkur í okkar menntakerfi og sýna að okkur stjórnmálamönnum sé alvara með því að við metum iðnnám, verk- og tækninám? Ég ætla bara að nefna eitt dæmi sem er Hallormsstaðaskóli, sem er nokkurs konar nýsköpunarskóli, ótrúlega merkileg menntastofnun sem menntar fólk á ólíkum sviðum sem eiga það þó öll sameiginlegt að snúast í raun um nýsköpun, að hluta til um að vernda það sem við höfum byggt upp og eigum fyrir en líka um leið að búa til eitthvað nýtt og kenna fólki jafnvel að gera fyrirtæki úr því og búa til sem mest verðmæti úr þeim auðlindum sem við eigum og sérstaklega auðvitað mannauðinum. Ég vona að hæstv. ráðherrar og hv. þingmenn hugi að þessu núna á næstu misserum.

Þá fann hún að því að framkvæmd þjónustunnar væri í höndum bæði ríkis og sveitarfélaga og það valdi óskilvirkni. Þá sagði hún einnig að fólk á lokuðum heilabilunardeildum hjúkrunarheimila nyti minni réttinda en fólk í fangelsum og á réttargeðdeildum. er verið að læsa inni aldrað fólk sem hefur tapað vitrænni færni og það í trássi við lög og rétt þess og þá er einnig verið að binda fólk og gefa því geðlyf án þess að spyrja það.

Kona sem fær 250.000 kr. út úr almannatryggingum í dag og fær 50.000 kr. úr lífeyrissjóði — það skilar henni 10.000 kr. Fjárhagslega ofbeldið er algjört. Sjaldan launa ríkisstjórnarliðar ofeldið.

Formaður skal gefa viðhlítandi skýringar ef dregst umfram þrjá virka daga að setja málið á dagskrá fundar.“ Á fundi allsherjar- og menntamálanefndar í morgun lagði ég fram eftirfarandi bókun, með leyfi forseta: Gerðar eru alvarlegar athugasemdir við stjórn nefndarinnar af hálfu formanns. Á síðasta fundi nefndarinnar, þann 3. nóvember 2022, kom fram skýr krafa frá þremur nefndarmönnum að taka til umfjöllunar nýafstaðnar brottvísanir hælisleitenda. Þegar slík beiðni er lögð fram er formanni nefndar skylt að boða til fundar. Skýrt var að beiðni laut að því að boða skyldi dómsmálaráðherra, Útlendingastofnun og ríkislögreglustjóra á fundinn og var jafnframt farið fram á að sendar yrðu tilteknar spurningar til þessara aðila fyrir fundinn til að fundurinn yrði árangursríkur og tóku fundarmenn, m.a. formaður, undir að það yrði gagnlegt. Ekki nóg með að formaður hafi vanrækt að boða þessa aðila til fundarins heldur var gerð tilraun til að afmá kröfuna úr fundargerð. (Forseti hringir.) Þá lítur út fyrir að umbeðnar spurningar hafi ekki verið sendar. Ekkert kom fram á fundinum þann 3. nóvember (Forseti hringir.) sem gaf ástæðu til að ætla annað en að formaður myndi bregðast við beiðninni og voru engin mótmæli við henni.

fast form og viðurkennt, þessi réttur fjórðungs nefndarinnar til að kalla eftir gestum og upplýsingum.

Við áttum mjög góðan fund með starfsmönnum ríkislögreglustjóra og ég tel að það hafi verið rétt að þeir hafi komið sérstaklega fyrir nefndina en ekki með ráðherra eða fulltrúum Útlendingastofnunar. En ég efast ekki um það og ég styð það heils hugar að ráðherra og fulltrúar Útlendingastofnunar komi fyrir nefndina, helst bara sem allra fyrst.

Forseti. Mér finnst nú bara allt í lagi að koma og ræða þetta aðeins hér í þingsal af því að þetta er einmitt aðeins stærri vandi en bara í þessari einu nefnd. Það er klárlega merki um að það sé einhvers konar vandi til staðar þegar ekki er verið að virða þær örfáu leiðir sem stjórnarandstaðan hefur

í nefndum. Þegar þrír þingmenn biðja um fund og það er mjög skýrt og það er samþykkt að fá gesti á fund en svo koma þeir gestir ekki, fá ekki boð á fundinn og fá ekki einu sinni sendar fyrir fram þær spurningar sem var ákveðið að ætti að senda gestunum, þá er það náttúrlega merki um að það sé eitthvað sem er ekki alveg að ganga eins og það á að ganga. Mögulega gæti forseti verið í liði með okkur sem

hvert erindið hafi verið í upphafi. Almennt vil ég segja að þegar við erum með mál undir eins og núna er þá hlýtur það að vera keppikefli allra, ef á annað borð á að taka málið fyrir í nefndinni og kalla til gesti, að það sé gert eins fljótt og auðið er.

það veitir ekkert af því að koma upplýsingum almennilega á framfæri því að það liggur alveg fyrir að þeir sem voru sendir úr landi í þessari umferð

þá er voðinn vís vegna þess að þá erum við farin að hunsa þær reglur sem við höfum sett okkur sjálf. Mig langar bara að minna þingmenn stjórnarinnar á að sá tími mun koma að þeir verða í stjórnarandstöðu og þá vilja þeir örugglega hafa þennan möguleika opinn.

að grófasta dæmið sem ég hef séð um þetta var þegar ég var á nefndarfundi og eitt af okkar þingmannamálum var á dagskrá undir lok þings. Þá var von á gestum og það var svona almennur skilningur að málið yrði afgreitt úr nefnd að lokinni þeirri gestakomu.

Ég treysti samt öðrum heimildum betur, eins og t.d. Rauða krossinum sem hefur gefið út býsna skýrar og gagnlegar skýrslur um að verndarkerfið á Grikklandi sé ónýtt, ónýtt, svo við tölum bara skýra íslensku, að það sé komið að svo miklum þanmörkum að það geti ekki uppfyllt grundvallarmannréttindi fólksins sem á að njóta verndar þess kerfis.

Frú forseti. Þetta er gagnleg umræða þótt hún sé undir þessum lið. Ég vildi nefna hérna, út frá því sem hv. þm. Birgir Þórarinsson var að tala um, að eitt eru réttindi á blaði og í orði, annað eru réttindi á borði. Alveg eins og hv. þm. Andrés Ingi Jónsson kom inn á áðan hafa Rauða krossinn og mörg önnur mannúðarsamtök skrifað ítarlegar greinargerðir og úttektir á því hvernig komið er fyrir fólki sem er þegar komið með vernd í Grikklandi. Það hefur mikil réttindi í orði en ekki á borði. Fæst börnin komast í skóla. Fólk á mjög erfitt með að fá atvinnu. Fólk á mjög erfitt með að komast inn í félagslega kerfið, m.a. vegna þess að það vantar túlka, líka vegna þess að það eru alls konar girðingar inni í kerfinu sjálfu. Það er fullt af svona atriðum sem gera það að verkum að fólk sem þegar er komið með vernd í Grikklandi endar á götunni en fær ekki þau réttindi sem það þó á að njóta. Þá er spurningin: Hvernig ætlum við að takast á við það? Ætlum við frekar, þegar við erum að hugsa um mannréttindi fólks, að velta því fyrir okkur hvernig þetta er á pappír eða hvernig þetta er í raunveruleikanum?

Ég held að það sé bara einfalt ákall: Ríkisstjórninni ber að fara að lögum og reglum. Frú forseti. Ég er einn af þeim sem taka mjög alvarlega að við förum eftir starfsreglunum í þinginu og að við reynum eins og við getum

Við fengum í morgun mjög góða innsýn, langar mig að segja, í mjög erfitt mál. Ég vil bara taka undir það og minna á að það hefur komið fram hjá formanni nefndarinnar að sannarlega munum við fá ráðherra málaflokksins til okkar til að ræða tiltekið mál — og ekki síður fulltrúa Útlendingastofnunar og ég treysti henni fyllilega fyrir því — svo að innsýn í málaflokkinn og varðandi umrætt mál sé algerlega skýr.

með staðreyndir eða að tala um sömu hlutina. Ég held að við sem höfum gagnrýnt þessar sendingar á fólki til Grikklands — þær snúast ekki um aðstöðu þeirra endilega í flóttamannabúðum þar sem fólk fær að dvelja á meðan

af hverju er þetta allt í einu orðið stóra málið hérna en ekki framkoma og getuleysi íslenskra stjórnvalda til að klára þessi mál með sóma? Það er verið að setja fólk á göturnar. Þetta snýst ekki um flóttamannabúðirnar. Fólkið sem var sent úr landi dvelur ekki í flóttamannabúðunum.

Ég verð að segja, frú forseti, að mér finnst það ekki óboðlegur málflutningur að taka meira mark á þessu fólki, taka meira mark á þýskum dómstólum sem hafa knúið þýsk stjórnvöld til að taka til efnismeðferðar mál fólks sem annars væri sent á götuna í Grikklandi. Mér þykir ekki óboðlegur málflutningur að taka meira mark á þessu en einhverjum sögusögnum um símtal á milli tveggja kunningja. Það er náttúrlega bara della að halda að það sé eitthvað sem sé hægt að færa fram hérna.

Frú forseti. Það verður nú kannski ekki alveg jafn mikið fútt í þessari ræðu og verið hefur en engu að síður ber okkur að

frá 2019 um að auðvelda dreifingu sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri og um breytingu á reglugerðum nokkrum, frá árinu 2019 sömuleiðis, um breytingu á tilskipunum frá 2009 og 2011

um breytingu á IX. viðauka, fjármálaþjónusta, við EES-samninginn og fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 2016 um starfsemi og eftirlit með stofnunum sem sjá um starfstengdan lífeyri.

frá 2015 um gagnsæi í fjármögnunarviðskiptum með verðbréf og um endurnotkun og breytingu á reglugerð nr. 648/2012. b. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar frá 2019 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2015/2365 að því er varðar listann yfir aðila sem njóta undanþágu.

og fella inn í samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar frá 2021 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins að því er varðar breytingu á viðeigandi viðmiðunarmörkum fyrir tilkynninguna um verulegar mikilvægar hreinar

um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaki og tengdum vörum og um niðurfellingu á tilskipun 2001/37/EB.

2014 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB með því að taka saman safn af myndaviðvörunum til að nota á tóbaksvörur. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 7. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála. Nefndin leggur til að ályktunin verði samþykkt.

heimsþing kvenna í Reykjavík. Ég minni á það að tæplega helmingur kjörinna fulltrúa á hinu háa Alþingi Íslendinga eru jú konur. Á sama tíma og við erum hvattar til þess að vera nú í Hörpunni og gefa þá körlunum um leið eftir sviðið þá furða ég mig á því og velti því fyrir mér, eðlilega, að ef þetta væri heimsþing karla í Hörpunni, hvort við konur fengjum eins gott brautargengi hér við að halda Alþingi gangandi eins og mér sýnist að karlarnir hafi núna í dag.

og á sama tíma eru þingfundir í gangi og nefndastörf. Ég vil minna á það líka að í síðustu viku var enginn þingfundur þegar þing Norðurlandaráðs var í Helsinki og hluti þingmanna var ekki á svæðinu. Þá var enginn þingfundur en núna eru þingfundir þegar verið er að hvetja þingmenn til að taka þátt í þessum merkilega fundi. Þá voru sérstakar aðstæður og þá var ekki heldur heimild til þess að mæta á þingfund með fjarfundarbúnaði

Frú forseti. Ég má til með að taka undir með hv. þm. Ingu Sæland. Íslenska þingið er gestgjafi þess fundar sem stendur nú í Hörpu. Íslenskar þingkonur eru hvattar til að taka virkan þátt. Annaðhvort eiga þær að þekkjast það boð og vera úti í Hörpu og skrópa hér eða mæta hér eins og lög gera ráð fyrir, taka þátt í umræðu og skrópa þar. Þetta bara passar ekki saman. Allar hugmyndir um að láta þingið ganga sinn vanagang þegar vantar helming þingmanna meika bara bara ekki sens, því það sem gerir þessa málstofu að því sem hún er, er einmitt að við séum með ólík sjónarmið, ólíkar raddir og sem flestar hér innan húss en ekki að við séum að halda dagskrá gangandi með hálfan mannskapinn fjarverandi.

verið ræddar og allir þingmenn gætu tekið virkan þátt í því sem er að gerast í Hörpu. Við eigum að taka þetta til okkar og við eigum að gera betur.

þingkvenna. Mér fannst mjög skemmtilegt þegar málshefjandi, hv. þm. Inga Sæland, sagði áðan „heimsþing kvenna í Reykjavík“, en þetta eru ekki bara konur í Reykjavík, þetta er ekki heimsþing þeirra, heldur heimsþing þingkvenna og þetta þing er okkur Íslandi til sóma. Það er kannski erfitt að taka einhverja ákvörðun um frí á þinginu núna, hlé á þingfundum, en ég held að það væri góður bragur á því að það væri farið að horfa til þess strax á næsta ári.

Frú forseti. Ég er nú of ungur til að muna eftir kvennaverkfallinu 1975 en kannski er einhver í salnum sem man eftir þeim degi. Það sem gerði þann dag að því sem hann var var að konur sýndu að samfélagið stöðvaðist án þeirra vinnuframlags á heimilinu eða á vinnumarkaði. Þegar konur lögðu niður störf var ekkert samfélag fúnkerandi lengur. Auðvitað ætti það að vera þannig hér á þingi líka þegar konum á þingi er ætlað að vera annars staðar vegna þess að við búum við þann fágæta lúxus að hér eru konur næstum helmingur þingmanna. Það er nánast einsdæmi á heimsvísu. Konur eru 47,6% íslenskra þingmanna. Þetta er eitthvað sem við montum okkur af en þetta er eitthvað sem á líka að hafa þau áhrif að þegar vantar þessi 47,6% þingmanna þá sé þingið bara óstarfhæft.

Hæstv. forseti. Ég mæli fyrir hönd allsherjar- og menntamálanefndar fyrir nefndaráliti í 136. máli um frumvarp til laga um breytingu á lögum um framhaldsfræðslu er varðar stjórn Fræðslusjóðs.

fer með mál er varða fræðslumál tilnefni einn fulltrúa í stjórn Fræðslusjóðs. Með forsetaúrskurði um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands fluttist málaflokkur fræðslumála og málefni Fræðslusjóðs frá þáverandi mennta- og menningarmálaráðuneyti til félags- og vinnumarkaðsráðuneytis.

Nefndin fjallaði um málið en ein umsögn um málið barst henni. Þá fékk nefndin á sinn fund gesti og er greint frá því í nefndaráliti sem liggur frammi.

að tilnefni einn fulltrúa í stjórn Fræðslusjóðs, sé ekki lengur starfandi en að Skólameistarafélag Íslands hafi tekið við hlutverki þess. Því leggur nefndin til breytingu þess efnis. Til að gæta að innbyrðis samræmi í löggjöf og tryggja rétta notkun heitis heildarsamtaka stéttarfélaga starfsmanna í almannaþjónustu í 1. mgr. 11. gr. laganna leggur nefndin jafnframt til þá breytingu að heitið BSRB komi í stað orðanna Bandalag starfsmanna ríkis og bæja. Í ljósi þess sem að framan er rakið leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem lagðar eru til í nefndaráliti og gerð hefur verið grein fyrir og þarfnast ekki nánari skýringa. Undir nefndarálitið rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Bryndís Haraldsdóttir, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Bjarni Jónsson, Eyjólfur Ármannsson, Helga Vala Helgadóttir og Jóhann Friðrik Friðriksson.

Frú forseti. Ég legg þetta mál fram í fjórða eða fimmta sinn og sá ástæðu til að halda því áfram ásamt góðum hópi meðflutningsmanna. Ég tel það nefnilega varða grundvallaratriði grundvallaratriði lýðræðisins og mikilvægi þess að Alþingi verji lýðræðið. Tillagan hljóðar svo: „Alþingi ályktar að rangt hafi verið að leggja fram tillögu til þingsályktunar um málshöfðun gegn ráðherrum,

og tilraun þingsins til málshöfðunar gegn fyrrverandi ráðherrum vegna bankahrunsins á sínum tíma. Í greinargerð birtist rökstuðningur í fjórum liðum og ég ætla að lesa hann, með leyfi forseta: „1. Niðurstaða landsdóms sýnir að ekki var tilefni til ákæru. 2. Ekki hefur verið gætt samræmis við beitingu laga um landsdóm þar eð lögunum hefur ekki verið beitt í öðrum tilvikum er varða stjórnmálalegar ákvarðanir og aðgerðir sem stefnt hafa hagsmunum ríkisins í hættu. 3. Atkvæðagreiðsla um málshöfðun bar merki þess að niðurstaða um það hverja skyldi ákæra hefði annaðhvort verið tilviljanakennd eða skipulögð eftir flokkspólitískum línum. Mikilvægt er að árétta að dómsvaldi megi aldrei beita í pólitískum tilgangi. 4. Lýðræðislegu stjórnarfari landsins stendur ógn af því ef reynt er að fá starfandi eða fyrrverandi stjórnmálamenn dæmda til fangelsisvistar vegna pólitískra aðgerða eða aðgerðaleysis án þess að um hafi verið að ræða ásetning um brot. Ýmsar stjórnmálalegar stefnur og ákvarðanir, eða aðgerðaleysi, geta verið skaðlegar hagsmunum ríkisins án þess að ætlunin hafi verið að valda tjóni. Slíkt álitamál ber að leiða til lykta í kosningum en ekki fyrir dómstólum.“ Eins og ég gat um í byrjun, frú forseti, þá hef ég lagt þetta mál fram nokkrum sinnum áður og í hvert skipti hefur það verið látið daga uppi í nefnd af einhverjum illskiljanlegum ástæðum því að þetta er mikið grundvallarmál. Ég var ekki stuðningsmaður þeirrar ríkisstjórnar sem hér er vísað til eða ráðherra þeirrar ríkisstjórnar, hvorki úr Sjálfstæðisflokki né Samfylkingu, þvert á móti. Ég hóf þátttöku í stjórnmálum með mjög harðri gagnrýni á þá ríkisstjórn og taldi að hún ætti að fara frá, sem varð svo raunin. En mér þótti þá og hefur ætíð þótt fráleitt að þeir sem þá tóku við völdum, í ljósi aðstæðna á þeim tíma, skyldu nýta sér þau völd til að reyna að fá fyrrverandi ráðherra dæmda til fangelsisvistar án þess að sýnt væri fram á það á nokkurn hátt að þeim ráðherrum hefði gengið nokkuð illt til með aðgerðum sínum eða aðgerðaleysi. Þeir hefðu einfaldlega ekki fylgt þeirri stefnu sem hefði kannski skilað betri árangri eða ekki brugðist við í samræmi við tilefnið, en slíkt er auðvitað algengt, því miður, með stjórnvöld, að þau bregðist ekki við í samræmi við tilefnið eða framfylgi stefnu sem reynist á endanum skaðleg. Fyrir það á ekki að refsa

Sumir hafa t.d. haldið og halda kannski enn að Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, hafi verið ákærður fyrir brot á lögum um landsdóm. Þetta mál lýtur vissulega að landsdómsmálinu en ráðherrann og ráðherrarnir fyrrverandi, hvað varðar tilraunir til að ákæra þá, voru ekki kærðir fyrir brot á lögum um landsdóm.

Þetta olli nokkrum misskilningi, leyfi ég mér að segja, í umræðu um málið á sínum tíma og eimir enn eftir af því í dag þegar til að mynda annar fyrrverandi forsætisráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir,

og því stillt upp þannig að það væri óheppileg afleiðing af því að ekki hefði verið brugðist við þeim tillögum á sínum tíma. En svo ég segi það aftur: Ráðherrann var ekki ákærður fyrir brot á lögum um landsdóm. En hverjar voru tillögur Jóhönnu Sigurðardóttur á sínum tíma um breytingar á lögum um landsdóm? Þær voru þvert á það sem kannski hefði mátt ætla af umræðunni, þ.e. að lögin væru ekki nógu afgerandi, gerðu mönnum ekki nógu vel kleift að ákæra ráðherra. Landsdómsfyrirkomulagið væri þess vegna fyrirstaða, það þyrfti að vera auðveldara að ráðast í pólitísk réttarhöld og tillögurnar voru meira að svo brjálæðislegar að því var velt upp að minni hluti þingmanna gæti ákveðið að ákæra ráðherra og þingið myndi auk þess skipa sína eigin dómara. Minni hluti þingsins gæti ákveðið að ákæra ráðherra og þingið skipaði eigin dómara þetta gengur gegn grundvallarreglum lýðræðis- og réttarríkis. Þess vegna legg ég þetta mál fram eina ferðina enn, ekki vegna þessarar tillögu Jóhönnu Sigurðardóttur, sem náði ekki í gegn, heldur vegna þess að það var reynt að nota þessi lög um landsdóm til að ákæra fyrrverandi ráðherra fyrir pólitískar gjörðir eða aðgerðaleysi.

ófara annarra í framhaldinu og dómharka aukist og flokkadrættir fyrir vikið. Þetta snýst því í raun um að verja þau grundvallargildi sem hafa gert okkur Íslendingum kleift að reka hér

Ég ætla ekki að rekja öll þau atriði sem ég hef nefnt í fyrri ræðum um þetta mál. En

sem núverandi ríkisstjórn eða aðrar ríkisstjórnir þurfa að sitja undir. Ef þetta á að vera fordæmið þá munu menn væntanlega, margir hverjir, sumir, vilja láta eitt yfir alla ganga.

og lýsa því yfir að Alþingi telji óásættanlegt að efnt sé til pólitískra málaferla. Ég nefndi það hér áðan að ég er ekki pólitískur stuðningsmaður þeirra sem hér eiga í hlut. Ég

Ég vona, svo að ég ítreki það nú, að þetta mál verði ekki látið hverfa eina ferðina enn. Frá því ég lagði málið fram fyrst hefur þingið tekið ákvarðanir, þar með talið þingmenn þeirra flokka sem málið varðar, þar með talið þingmenn Sjálfstæðisflokksins og ekki hvað síst, sem voru andlýðræðislegar, jafnvel í andstöðu við stjórnarskrá, til að ná höggi á pólitíska andstæðinga; beita pólitísku valdi óháð lögum, jafnvel stjórnarskrá, til að ná höggi á pólitíska andstæðinga. Engu að síður ætla ég að halda áfram að leggja þetta mál því að þótt menn komi óheiðarlega fram, eins og margir hv. þingmenn hafa gert við ákveðin tilefni, gangi gegn lögum og lýðræðislegum reglum, má ekki láta það verða til þess að maður missi trúna á að hægt sé að hafa þetta almennilegt hér á þinginu. Ég legg því þessa þingsályktunartillögu fram eina ferðina enn

Frú forseti. Ég þakka fyrir þetta mál og styð það heils hugar. Landsdómsmálið svokallaða hafði slæm áhrif á íslenska stjórnmálastétt á sínum tíma og skildi eftir sig sár sem seint hafa gróið. Í kjölfar bankahrunsins haustið 2008 skipaði Alþingi, eins og við þekkjum, rannsóknarnefnd sem komst að því vorið 2010 að ráðherrar hefðu sýnt af sér vanrækslu. Meiri hluti þingmannanefndar, sem skipuð var til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndarinnar, komst að þeirri niðurstöðu að leiða bæri fjóra ráðherra fyrir landsdóm. Eins og við þekkjum varð niðurstaða Alþingis hins vegar sú að ákæra aðeins einn,

og varpaði ljósi á veikleika í lögunum um landsdóm. Niðurstaðan varð síðan sú að Geir H. Haarde var sakfelldur fyrir að hafa ekki haldið ráðherrafundi um mikilvæg stjórnarmálefni. Þótt Geir H. Haarde hafi verið sýknaður af alvarlegustu ákæruatriðunum og ekki gerð refsing undi hann sakfellingunni, fyrir að hafa ekki haldið ráðherrafundi um mikilvæg stjórnarmálefni, illa og skiljanlega. Í framhaldi kærði hann málið til Mannréttindadómstóls Evrópu. Bankahrunið hafði alvarlegar afleiðingar fyrir íslenskt samfélag eins og við þekkjum öll, en Alþingi ákvað hins vegar að ákæra aðeins einn mann,

Pólitískum skyldum stjórnmálamanna var því miður ekki haldið aðskildum frá saknæmu athæfi. Frú forseti. Ákæra í dómsmáli þarf að byggja á faglegu og yfirveguðu lögfræðilegu Í landsdómsmálinu eru önnur sjónarmið dregin inn í það mat. Milli lögfræði og pólitíkur verður að skilja. Það var því miður ekki gert þegar landsdómur var kallaður saman í fyrsta sinn. Það gefur augaleið þegar fjórir tilteknir þingmenn Samfylkingarinnar

Dómur landsdóms var m.a. harðlega gagnrýndur af einum af nefndarmönnum í laganefnd Evrópuráðsins, þingmanni kristilegra demókrata í Hollandi.

sem verði í andrúmslofti stjórnmála þegar pólitískar aðgerðir eru gerðar að glæpsamlegu athæfi án þess að hafa réttlætið til hliðsjónar. Evrópuráðið sendi síðan frá sér ályktun þar sem hvatt er til þess að stjórnmálamönnum sé hlíft við opinberum réttarhöldum vegna pólitískra ákvarðana. Óneitanlega var það mjög sérstakt að þáverandi formaður Íslandsdeildar Evrópuráðsins skyldi skila sératkvæði þegar ályktunin var afgreidd úr nefnd og sérstaklega í ljósi þess að þingmaðurinn greiddi atkvæði á Alþingi með ákærunni á hendur Geir H. Haarde. Það ber þó að taka það fram að umræddur þingmaður greiddi síðan atkvæði með ályktuninni. Ályktun Evrópuráðsins er í raun mjög merkileg og fékk kannski ekki nægilega athygli eins og hún verðskuldaði. Ályktunin lýsir fordæmingu á pólitískum sakamálaréttarhöldum þar sem fólk er ákært fyrir pólitískar ákvarðanir eða skoðanir. Ákæruliðirnir í landsdómsmálinu sneru að pólitískum mistökum. Ályktun Evrópuráðsins varar við því að stjórnmálamenn séu látnir svara til saka fyrir þau. Í mínum huga er alveg ljóst að þessi ályktun beinist að Íslandi þó svo að Ísland sé ekki nefnt þar sérstaklega á Frú forseti. Ég tel mikilvægt að íslensk stjórnvöld láti sér landsdómsmálið að kenningu verða. Alþingi á ekki að hafa ákæruvald. Það á að skilja milli lögfræði og pólitíkur. Geir H. Haarde var ákærður fyrir minni háttar brot sem allir fyrirrennarar hans á ráðherrastóli höfðu einnig gert sig seka um. Athyglisvert viðtal birtist við Davíð Þór Björgvinsson árið 2013 þegar hann var að láta af störfum eftir níu ár sem dómari við Mannréttindadómstól Evrópu. viðtalinu kemur fram að landsdómsmálið hafi vakið sérstaka athygli hjá erlendum viðmælendum hans. Haft er eftir Davíð að mörgum hafi þótt til fyrirmyndar að pólitískir leiðtogar yrðu dregnir til ábyrgðar fyrir störf sín. Þegar kom að því að skýra út fyrir mönnum hvers vegna aðeins einn maður hafði verið ákærður og hann hafi á endanum verði fundinn sekur um að halda ekki fundi setti þá hljóða. Þeir gerðu sér síðan fljótlega grein fyrir því að málatilbúningur meiri hluta Alþingis í landsdómsmálinu gæti seint orðið öðrum ríkjum fyrirmynd um opna, ábyrga og lýðræðislega stjórnarhætti.

Ég verð að segja það að ég tek heils hugar undir með honum þegar hann sagði hér í sinni ágætu ræðu að þetta væri prinsippmál. Þetta er mál sem má ekki verða að fordæmi. Það er afar mikilvægt að nú verði þessi tillaga loksins tekin til afgreiðslu í nefnd og samþykkt hér á Alþingi.

og Birgir Þórarinsson hafa flutt. Ég get tekið heils hugar undir mjög margt af því sem þar hefur komið fram. Ég var ekki í stjórnmálum þegar þetta allt saman gekk á, en fylgdist að sjálfsögðu með þjóðmálum og öllu því sem

minni, bara stutt, er það að það er alveg með ólíkindum og stenst auðvitað enga skoðun, jafnvel þótt það standi í stjórnarskránni — þá verð ég að segja að það á ekki að vera í stjórnarskránni — að Alþingi hafi eitthvert vald til þess að ákæra. Alþingi getur kært ráðherra fyrir embættisrekstur þeirra og þá er kallað til landsdóms, segir efnislega um þetta í stjórnarskránni. Hvers

Og eru þingmenn á hverjum tíma réttu aðilarnir til að gera það? Ég segi nei við því, mjög eindregið. Ég hef tekið eftir því að þegar kemur að ýmsu sem lýtur að þingmönnum og starfinu í þinginu

Þetta er auðvitað staðan með þetta mál. Hér erum við að setja þingmenn í þá stöðu og í þann freistnivanda að geta efnt til einhvers konar réttarhalda yfir pólitískum andstæðingum sínum. Þegar kemur síðan að ákæruvaldinu sjálfu þá er það ekki bara freistnivandi fyrir þá sem vilja ákæra pólitíska andstæðinga.

Það er bara þessi spurning sem er þarna úti í samfélaginu: Hvernig getur þetta verið sanngjörn leið? Hvernig getur það verið? Hvernig getum við treyst því að þarna séu menn algerlega með réttlætið að leiðarljósi en ekki með eitthvert pólitískt „agenda“ í bakhöndinni þegar verið er að greiða atkvæði. Við hljótum alltaf að reyna að forðast allar slíkar gryfjur þegar kemur að störfum þingsins og slíkar gildrur eiga ekki að vera í stjórnarskránni sem segir okkur enn og aftur að þar eru ýmis ákvæði sem sem eru kannski barn síns tíma og standast ekki alla skoðun. Mér finnst þetta vera spurning um almenna skynsemi, fyrirkomulagið sem við höfum á þessu. Þetta stenst ekki almenna skynsemi. Þetta stenst ekki þær kröfur sem við hljótum að gera til þess að þeir sem ákveða einhvern málarekstur, hafa með höndum einhvers konar ákæruvald, þeir séu hafnir yfir allan vafa, að þeir séu alveg örugglega hlutlausir, að ekki sé hægt að væna þá um að vera í einhverjum pólitískum hráskinnaleik. Ég ætla í sjálfu sér ekkert endilega að taka einhverja afstöðu til þess hvort það hafi verið þótt margt hafi vissulega verið sérkennilegt þegar atkvæðagreiðslan fór fram heldur bara gagnrýna það að við séum sett í þá stöðu að þurfa raunverulega að vera með þetta í kollinum. Er þetta rétt? Er þetta sanngjarnt? Eru menn raunverulega að gera þetta

Við skulum heldur ekki vera svo barnaleg að halda að ekki geti myndast aftur annað eins ástand í samfélaginu og var hér í kringum hrunið og upp úr hruni.

það hvernig menn neita að viðurkenna tilvist kosninga og annað, segir okkur bara að lýðræði, sanngirni, réttar leikreglur og allt þetta sem við viljum halda í heiðri hér það getur alltaf molnað undan því. Þá er einmitt hægt að nota þessa leið, sem því miður er bundin í okkar stjórnarskrá, til að hafa rangt við. Ég ætla að þakka þakka hv. þingmönnum sem flytja þetta mál fyrir að gera það. Það er full ástæða til að taka þetta mál lengra og ræða það betur.

þær ræður sem hér hafa verið haldnar hef ég verið mjög hugsi. Ég tel tilefni til að taka undir það sem hér hefur komið fram og koma kannski með, frú forseti, nokkra þætti inn í þetta í stóru myndinni.

sem voru íslensku samfélagi mjög erfið, verður mér hugsað til þess hversu mikilvægt það er að lögin okkar nái utan um og kjarni þá þætti sem snúa að því að aðskilja lög og pólitík. Við sjáum í kringum okkur gjá vera að myndast í pólitík og í einhverjum tilfellum lög eða heimildir til stjórnmálamanna til að nýta sér það í pólitískum tilgangi, samanber það sem er að gerast vestanhafs í Bandaríkjunum,

fyrir embættisglöp eftir því hver er við völd hverju sinni. Þetta er, vil ég segja, gríðarlega hættuleg vegferð.

Þess vegna koma mér í hug lögin um landsdóm og hversu mikilvægt það er að við setjum ramma utan um löggjöfina okkar sem tryggir að ekki sé hægt að fara í slíka vegferð.

er að það er stór munur á því hvort um ásetning er að ræða eða pólitískar framkvæmdir — eða ekki framkvæmdir, eins og kemur fram í umræddu máli. Þetta snýst um sanngirni og þetta snýst um það að við getum tryggt að hver sem það er sem heldur á völdunum hér á Alþingi á hverjum tíma geti ekki misbeitt þeim á einn eða annan hátt. Þess vegna er þetta sannarlega þverpólitískt mál í mínum huga

og hv. þm. Sigmar Guðmundsson nefndi hér, og það er hvernig við komum að því að leiða til lykta ákveðin stórmál eins og gerðist hér eftir kosningarnar, svokallað talningarmál. Það er að mínu áliti sannarlega ástæða til þess að þingmenn velti fyrir sér á hverjum tíma hvort sú umgjörð sem við setjum okkur sé þannig úr garði gerð að hún geti tekið á á breytingum og ágjöf, því sem kann að koma upp í framtíðinni, en einskorðist ekki nákvæmlega við það sem við erum að glíma við á hverjum tíma.

með þeim sem hér hafa talað og nefna sérstaklega elju flutningsmanns því að mér sýnist málið vera að koma fram í fimmta skipti. Vonandi fær það góða og málefnalega umræðu.

Ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um rannsóknasetur öryggis- og varnarmála.

Tillagan hljómar þannig: „Alþingi ályktar að fela utanríkisráðherra að hafa forgöngu um gerð samnings við Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands um sjálfstætt rannsóknasetur um öryggis- og varnarmál.“ Ég ætla að lesa, með leyfi forseta, greinargerð málsins, sem er ekki það löng. Lýðræðisríki læra og laga sig að breyttum veruleika. Þann styrk verður íslenska þjóðin að nýta sér í þágu eigin öryggis á grundvelli þekkingar sem reist er á fræðilegum grunni og fenginni reynslu. Önnur vopn hefur hún ekki.

á grundvelli samnings við utanríkisráðuneytið. Til að rannsóknasetrið sé starfhæft þarf að tryggja grunnfjárveitingu af hálfu ríkisins vegna tveggja starfsmanna við setrið. Á setrinu verði stundaðar rannsóknir sem nýtast á hagnýtan og fræðilegan hátt fyrir þá sem undirbúa og taka ákvarðanir um hernaðarlegt og borgaralegt öryggi. Setrið verði fræðilegur og hagnýtur samstarfsvettvangur þeirra sem standa að samhæfingarstöð um almannavarnir auk öryggisdeilda einkarekinna fyrirtækja. Starfsmenn ráðuneyta og stofnana geti nýtt setrið til að dýpka eða víkka þekkingu sína. Þá tengist setrið erlendum rannsóknastofnunum sjálfstætt og í alþjóðlegu samstarfsneti Alþjóðamálastofnunar HÍ. Rannsóknastjóri stjórni setrinu og verði starf hans auglýst. Setrið hafi aðstöðu í húsnæði Alþjóðamálastofnunar. Setrið beiti sér fyrir útgáfu efnis á íslensku og ensku, standi að opinberum fyrirlestrum og málþingum, eitt eða í samvinnu við aðra. Að tillögunni samþykktri verði veitt fé á fjárlögum ársins 2023 til að stíga megi fyrstu skref til að undirbúa samning utanríkisráðuneytisins og Alþjóðamálastofnunar HÍ um RÖV. Höfð verði hliðsjón af skipulagi og þróun sambærilegra rannsóknasetra annars staðar á Norðurlöndunum og í Eystrasaltslöndunum. Innrás Rússa í Úkraínu 24. febrúar sl. gjörbreytti þróun öryggis- og varnarmála í Evrópu, á Norður-Atlantshafi og norðurslóðum. Innrásin setur svip sinn á nýja grunnstefnu NATO sem samþykkt var í Madríd 29. júní 2022 og á sameiginlega yfirlýsingu um norræna samvinnu í öryggis- og varnarmálum sem gefin var út 15. ágúst af forsætisráðherrum Norðurlandanna. Í norrænu yfirlýsingunni segir meðal annars að viðnámsþróttur norrænu samfélaganna skuli efldur á friðartímum, í hættuástandi og átökum með „sameiginlegu stöðumati, samvinnu í allsherjarvörnum, hagvörnum og viðnámsþrótti gagnvart skaðvænlegum aðgerðum á borð við netárásir og fjölþátta ógnir.“ Virk þátttaka Íslendinga í svo víðtæku samstarfi verður ekki tryggð án þess að hér séu stundaðar fræðilegar rannsóknir á þessum sviðum í samvinnu við norrænar stofnanir. Íslendingar eiga beinlínis á hættu að einangrast á þessu nýja norræna samstarfssviði sé ekki stutt við starfsemi á borð við þá sem eðlilegt er að unnin sé á vegum RÖV. áratug 20. aldar starfaði öryggismálanefnd á vegum forsætisráðuneytisins með fulltrúum þingflokka. Vegna starfa hennar varð til sérfræðiþekking og miðlun hennar jók gagnkvæman skilning milli flokka í kalda stríðinu. Nefndin var lögð niður þegar því lauk. Alþingi ályktaði 30. mars 2009 að fela ríkisstjórn Íslands að kanna grundvöll þess að setja á stofn sjálfstætt rannsóknasetur á sviði utanríkis- og öryggismála. Ríkisstjórnin fól nefnd allra þingflokka sem skipuð var í janúar 2012 á grundvelli þingsályktunar frá september 2011 um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland að huga að framkvæmd tillögunnar. Í tillögum nefndarinnar um þjóðaröryggisstefnu frá 20. febrúar 2014 segir: „Telur nefndin ekki forsendur fyrir því að setja á fót slíkt setur við núverandi aðstæður, einkum af fjárhagsástæðum. Verður því fyrsta kastið að byggja á þeirri þekkingu og reynslu sem fyrir er. Þar er nærtækast að horfa til háskóla- og fræðasamfélagsins. Þegar aðstæður leyfa og fjármunir eru fyrir hendi telur nefndin rétt að skoða á ný stofnun slíks sérfræðiseturs.“ Í 6. tölulið þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland sem Alþingi samþykkti 13. apríl 2016 segir að stefnan feli í sér: „Að tryggja að í landinu séu til staðar varnarmannvirki, búnaður, geta og sérfræðiþekking til að mæta þeim áskorunum sem Ísland stendur frammi fyrir í öryggis- og varnarmálum og til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar Íslands.“

Ég tel nauðsynlegt að þessi tillaga gangi fram þannig að við höfum okkar eigin vettvang líka tengdan því fræðastarfi sem fer fram á þessu sviði og þá almennt í umræðu og kynningum á þessum málum.

Það er ekki nema ár frá því að við ræddum þessi mál með allt öðrum hætti en við erum að gera hér

Frú forseti. Ég þakka flutningsmanni fyrir þessa tillögu og þeim sem að henni standa.

þá skiptir verulegu máli, og ekki síst á þeim tímum sem við lifum í dag, að við höfum góða þekkingu á öryggis- og varnarmálum. Ég held að flestar þjóðir sem sem láta sig þennan málaflokk varða hafi á að skipa svokölluðum hugveitum, eins og hv. þingmaður nefndi réttilega, og hér er einmitt lagt upp með að

Við horfum fram á gjörbreytta heimsmynd í Evrópu eftir innrás Rússa í Úkraínu og þeir atburðir hafa verið að færast nær okkur, við höfum séð það.

með deildarstjóra öryggismála á norðurslóðum. Þar kom ég sérstaklega inn á öryggi sæstrengja og

áhættugreiningu á þessum lögnum eða þessum strengjum sem eru okkur gríðarlega mikilvægir. Ef þessir strengir yrðu t.d. fyrir skemmdum þá stöndum við frammi fyrir alvarlegum vanda.

hversu þessi mál eru öll komin nálægt okkur, öryggis- og varnarmálin. Við eigum að sjálfsögðu að vera virkir þátttakendur í umræðu um öryggis- og varnarmál

til að mæta þeim áskorunum sem Ísland stendur frammi fyrir í öryggis- og varnarmálum. Við höfum náttúrlega mikla sérstöðu innan NATO. Við erum herlaust land og við stundum ekki vopnaframleiðslu.

fyrst og fremst á saklausum borgurum. Það lýtur því að þjóðaröryggisstefnu Íslands að hér sé fyrir hendi sérfræðiþekking og

gott starfsfólk og hæfa starfsmenn á vegum Landhelgisgæslunnar sem er með sína aðstöðu á Keflavíkurflugvelli. Við erum að sjálfsögðu í góðu samstarfi við Bandaríkin og hér er til staðar öflugt kafbátaleitareftirlit sem er afar mikilvægt. sem er afar mikilvægt. Það kom sérstaklega fram á þessum fundi mínum, sem ég átti í Washington fyrir skömmu og ég nefndi áðan, að

þarf að vera til staðar ef upp kæmi sú staða að hingað þyrfti að flytja búnað og mannskap vegna hernaðarógnar. Þegar kemur að þessum

og koma saman og ræða þessi mál og setja síðan fram tillögur og greinar og annað slíkt. Það er minnst á það sérstaklega í þessari tillögu að tillögu að setrið beiti sér fyrir útgáfu efnis á íslensku og ensku og standi fyrir opinberum fyrirlestrum og málþingum eitt eða í samvinnu við aðra. Ég held að það sé afar mikilvægt og sérstaklega það að við aukum útgáfu á íslensku efni, fræðaefni um þessi mál. Það eru til mjög virt tímarit, bandarísk tímarit, svo dæmi séu tekin, um öryggis- og varnarmál.

efnis á íslensku og ensku. Mér finnst það mjög vel til fundið og er svo sannarlega þörf fyrir það. Ég sæi einnig fyrir mér að

margar þjóðir gera sig breiðar á alþjóðavettvangi og stíga niður fæti og það er kannski ekki eins greinilegt og áður með hvaða hætti valdataflið spilast. Við erum með öðrum orðum að horfa á skák þar sem ekki tveir að keppa, ekki bara svartur og hvítur, heldur eru margir við taflborðið hver með sína menn. Þar fyrir utan stendur okkur líka gríðarleg ógn af allt öðrum hlutum, þetta sem hefur verið kallað fjölþáttaógnir sem geta verið öryggisvandræði á ýmsum sviðum sem snerta tæknina, hvort sem það eru fjarskipti eða aðrir slíkir hlutir.

En það er rétt að vekja athygli á því að þjóðum heims stafar kannski jafn mikil hætta af annars konar þróun sem er að verða í veröldinni. Við erum auðvitað að upplifa samtíma þar sem við getum ekki látið okkur nægja að horfa bara til okkar næstu nágranna vegna þess að að hegðun þjóða mjög fjarri okkur hefur áhrif á okkur og hegðun okkar hefur áhrif langt út yfir næstu landamæri og næstu ríki. Við erum auðvitað áfram með þessi þessi klassísku vandamál sem munu valda ófriði í heiminum og tefla friði í hættu sem eru óhóflegur ójöfnuður milli ríkari þjóða heims og þeirra fátækari. Þegar það leggst við þessa nýjustu ógn síðustu ára, sem eru loftslagsbreytingar, sem mun mögulega auka enn á mun ríkra og fátækra, sjáum við náttúrlega að það er

stafar okkur auðvitað gríðarleg öryggishætta af því. Ég held að það hafi verið í gær sem aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna ávarpaði COP27 í Egyptalandi og sagði að mannkynið stefndi sér og lífríkinu lóðbeint til helvítis, hann orðaði það þannig. Þetta var kannski útúrdúr. Mér finnst hins vegar sjálfsagt að slík stofnun hafi svolítið frítt spil varðandi viðfangsefnið. Það sem ég er með öðrum orðum að benda á, án þess að gera lítið úr þessum hefðbundnu ógnum sem að okkur steðja

Það getur þá birst með frumkvæðisvinnu í formi rannsókna, í formi skýrslna og greina og ráðstefna án þess að slík stofnun myndi lúta boðvaldi framkvæmdarvaldsins eða löggjafarvaldsins. Ég held að það sé mikilvægt. Ég var nú svo heppinn í fyrravor að ná að heimsækja sambærilega stofnun í Finnlandi sem er staðsett ekki langt frá þinginu en er algjörlega sjálfstæð frá þinginu, 42 manna stofnun sem er fjármögnuð til helminga af finnska þinginu og til helminga af Evrópusambandinu en lýtur samt sem áður ekki

ekki jafn augljósar og þessar beinu hernaðarógnir sem við erum svo vön að mæla allt við. Ég óttast að þrátt fyrir allt séu loftslagsbreytingar sem við stöndum frammi fyrir bæði flóknara

En ég vildi bara minna á að loftslagsógnin verður ekki tekin út fyrir sviga þegar við ræðum

og komið sér býsna vel fyrir — það er ekki nóg fyrir þessar þjóðir að bjóða bara upp á metnaðarfullar aðgerðir heima fyrir og uppfylla sinn þátt í einhverjum sameiginlegum loftslagsmarkmiðum. Við þurfum að fara að finna leiðir til þess að lyfta upp

víkka þetta út. Umræðuefnið er svo ótrúlega breitt og það er sannarlega alveg rétt hjá hv. þingmanni að það er ekki síst á þeim sviðum sem hann tæpir á í ræðunni. En við þurfum samt að leyfa okkur að hugsa þetta miklu víðara.

áratugi að snúa við til þess að gera jörðina byggilegri næstu þúsund ár en einnig að bregðast við og hjálpa öllum að fá tækifæri á þessum yfirgangstímum sem eru mjög flóknir. Við skulum ekki gleyma því að hvert einasta ár sem við náum ekki þessum sameiginlegu loftslagsmarkmiðum hrannast upp annar kostnaður vegna verkefna sem eru vegna tilfallandi áhrifa af því að við náðum þeim ekki. Ég held að hamfarirnar í Pakistan og á Flórída

Í því tilliti er vert að nefna að í núverandi fjárlagafrumvarpi er einmitt gert ráð fyrir því að veittir verði fjármunir í að reyna að styrkja þekkingu okkar starfsmanna á þessu sviði. Almennt er það auðvitað þannig að við Íslendingar búum, að ég held, að nokkuð góðu fræða- og rannsóknasamfélagi og gríðarleg tækifæri

yrðu sannarlega sóknarfæri fyrir sjálfstætt rannsóknasetur að gera það. Það mun gera það að verkum að við fáum góðar rannsóknir og ritrýnd gögn

sem eiga sér stað í Úkraínu. Við megum aldrei sofna á verðinum, frú forseti, í þessum málaflokki vegna þess að heimurinn er hverfull og hann getur breyst mjög hratt. Öryggis- og varnarmál eru, eins og hér hefur komið fram, gríðarlega vítt svið og hér hefur verið nefndur, ef ég má taka svo til orða, nýjasti þáttur þess sem eru þessar fjölþáttaógnir.

sviði fjölþáttaógna. Ég hef m.a. kallað eftir sérstakri umræðu um netöryggismál í þinginu sem ég vonast til að komist á dagskrá í haust.

og kannski gæti setur sem þetta vaxið og dafnað með hverju árinu. Einhvern tímann þurfum við að stíga fyrsta skrefið og það er mikilvægt að ríkisvaldið stígi það og þá með stuðningi hér á Alþingi.

Við stöndum mjög vel hér á norðurslóðum miðað við margar aðrar þjóðir. Í þessu tilliti væri áhugavert, þegar sjálfstætt rannsóknasetur, ég segi þegar og ef, verður komið á laggirnar, að leggja það til að sérstaklega verði horft til þeirra ógna sem kunna að steðja að okkur í kjölfarið á loftslagsógninni, ef svo má til orða taka. taka. Eins og ég hef nefnt hér er gríðarlega mikilvægt að við höldum áfram að ræða öryggis- og varnarmál.

að setja inn í hana enn frekari áherslur sem ræddar hafa verið hér á Alþingi á undanförnum vikum og mánuðum

svo sannarlega hægt að horfa á öryggis- og varnarmál frá mjög breiðu sjónarhorni, hvaða áhrif loftslagskrísan mun hafa á varnar- og öryggismál,

alltaf gaman með stuttar tillögur eins og þessa, sem er einungis tvær línur, að það getur verið erfitt að koma öllu fyrir í breytingartillögum um þær.

hvernig þetta er sett upp, þ.e. að undir Alþjóðastofnun Háskóla Íslands í dag starfar þegar friðarsetur. Það er samstarfsverkefni Háskóla Íslands og Reykjavíkurborgar og hefur það að markmiði að stuðla að þverfræðilegum og alþjóðlegum rannsóknum í friðar- og átakafræðum. Spurningin er hvort kannski ætti að víkka

og sjá hvernig við getum náð breiðum stuðningi þingsins í slíkum málum. Við lifum í breyttum heimi, ekki bara vegna stríðsins í Úkraínu heldur líka vegna loftslagskrísu

góðri umræðu hratt og vel og getum klárað málið frá þinginu sem allra fyrst. Ég held að hv. þingmenn séu með á nótunum í því hversu gríðarlega stórt og mikilvægt þetta mál er,

Þannig að þetta er stór og mikil umræða og við þurfum aðeins að byggja meira undir hjá okkur þannig að við getum tekið þátt í þessari umræðu af fullum krafti.

og skilning á því hversu mikilvægt það er fyrir okkur öll að við byggjum þetta upp og ég vonast til að við klárum málið hratt og vel.

Frú forseti. Bara rétt aðeins að spyrja hv. þingmann, af því að hann nefndi viðburð sem verður haldinn hér á næstu dögum í samstarfi við Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, stofnun sem var einmitt minnst á fyrr í umræðunni sem rannsóknasetur á því sviði sem hér ræðir um. Alþjóðamálastofnun heldur utan um Höfða friðarsetur en hefur líka árum saman stundað ýmsar rannsóknir og haldið viðburði og verið bara í alls konar starfi sem tengist öryggis- og varnarmálum. Það

unnin. Mig langar bara að spyrja hv. þingmann í ljósi þess að Ísland er ekki mjög stórt land og við eigum kannski ekki endalausan brunn af sérfræðingum í alþjóðamálum eða öryggisfræðum: Þarf nýtt setur? Væri ekki bara ágætt að treysta og styrkja Alþjóðamálastofnun til að vinna að þessu verkefni áfram?

það myndi koma fólki á óvart hversu margir íslenskir aðilar eru þó menntaðir í þessum fræðum og þekking til á tiltölulega stórum og breiðum grunni sem gæti nýst í þeirri vinnu sem slíkt setur væri með.

Öryggis- og varnarmálastofnanir í nágrannalöndunum eru oft sprottnar upp úr einhverjum varnarmálaskólum, einhverjum hernaðarskólum þeirra landa. Það eru lönd sem eru með starfandi her og eru með allt annan kúltúr varðandi þessi mál heldur en herlausa litla Ísland. Þess vegna hefur mér alltaf þótt mjög góður bragur á því að Alþjóðamálastofnun sé með þessa breiðu nálgun og hafi náð utan um friðarmálin með þeim góða árangri sem við sjáum í Höfða friðarsetri. Það er eitthvað sem við ættum að vinna með. Það er ekki bara sérstaða Íslands heldur sóknarfæri til framtíðar í alþjóðamálum að leiða saman ólíka þætti frekar en endilega að vera með of þröngan fókus, vil ég segja. Þessar systurstofnanir þeirrar sem hér er til umræðu í öðrum löndum eru sumar bara dálítið gengnar sér til húðar, þær eru að fjalla um öryggis- og varnarhugtakið út frá of þröngu sjónarhorni. Þetta er Þetta er nálgun sem við þurfum ekkert endilega að taka upp á sama tíma og hún er kannski að fjara út í öðrum löndum. Miklu frekar held ég að við ættum, eins og mér heyrist nú hv. þingmaður vera opinn fyrir því að skoða, að sjá hvort Alþjóðamálastofnun sé kannski bara nú þegar að sinna þessum verkefnum ef ekki að eiga þá eitthvert samtal við stofnunina um það hvernig hún sæi best fara á því að hún myndi sinna þeim og vinna þannig með þessa stofnun innan

gervöllum þingflokki Samfylkingarinnar og einnig er allur þingflokkur Flokks fólksins með á þessari tillögu og einn þingmaður frá Pírötum.

Með tillögunni er lagt til að mennta- og barnamálaráðherra verði falið að setja fram áætlun um hvernig tryggja megi að í grunn- og framhaldsskólum starfi félagsráðgjafar sem nemendur geti leitað til. Markmið tillögunnar er að tryggja að félagsráðgjafar starfi í skólum þannig að skólar geti betur sinnt hlutverki sínu miðað við áherslur í nýjum farsældarlögum og brugðist við á skilvirkan hátt innan veggja skólans um leið og þarfar verður vart. Félagsráðgjafi sem starfar í skóla hefur möguleika á að bregðast fyrr við og á annan hátt en utanaðkomandi tengiliðir frá annarri stofnun. Hann á auðveldara með að mynda tengsl við nemendur í nærumhverfinu en utanaðkomandi tengiliður, auk þess sem stjórnendur, kennarar og annað starfsfólk hefðu betra og skjótara aðgengi að stuðningi og ráðgjöf. Samkvæmt tillögunni er ráðherra falið að útfæra nánar með hvaða hætti þjónustan verður veitt. Það er lagt til að ráðherra hafi jafnframt samráð um málefnið við Samband íslenskra sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélag Íslands og önnur félagasamtök eftir því sem við á, t.d. Kennarasamband Íslands. Þá bendum við flutningsmenn á mikilvægi þess að hafa virkt samráð við börn og ungmenni í þessum efnum. Í skýrslu ráðherra til Alþingis um verkefnið skulu m.a. koma fram tillögur um næstu skref og greining á því hvort gera þurfi lagabreytingar til að ná markmiði þingsályktunartillögunnar. Fjölmargar rannsóknir hafa á undanförnum árum sýnt fram á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar hvað varðar félagslega þjónustu við börn og ungmenni. Fræðimenn hafa bent á að enginn vettvangur sé jafn kjörinn og skólinn til þess að búa ungmenni undir flókið líf í flóknu samfélagi. Sú reynsla sem börn fá í skóla getur haft jákvæð og langvarandi áhrif á félagslega velferð þeirra. Því er mikilvægt að líta á skólann sem lykilþátt við forvarnir og stuðningsúrræði fyrir börn. Í því sambandi má nefna börn sem standa frammi fyrir áföllum, svo sem vegna skilnaðar foreldra eða andláts, kynbundins ofbeldis, eineltis, vanrækslu eða fátæktar. Auk þess geta börn staðið frammi fyrir persónulegum og félagslegum áskorunum vegna fötlunar og veikinda og eins þarf að huga að börnum af erlendum uppruna. Íslenskar og erlendar rannsóknir hafa sýnt að börn sem búa við framantaldar aðstæður eiga oftar við sálfélagslega erfiðleika að stríða en önnur börn og eru í meiri áhættu gagnvart námsvanda og brotthvarfi úr námi. Þegar vá steðjar að í samfélaginu þarf að gæta sérstaklega að velferð barna. Það á m.a. við um náttúruhamfarir, efnahagskreppu, slys og sjúkdómsfaraldur. Þá þurfa fjölskyldur, opinber þjónusta, heilbrigðiskerfi og skólasamfélagið öðrum fremur að stilla saman strengi í kringum börn. Í starfi áfallateymis í skólum eiga félagsráðgjafar oft frumkvæði að viðeigandi viðbrögðum. Þeir miðla vitneskju um úrræði og veita fólki áfallahjálp, einu sér eða hópum og fjölskyldum, oft í nánu samstarfi við annað fagfólk, svo sem hjúkrunarfræðinga, presta og sálfræðinga. Þegar rof verður á skólastarfi, eins og varð þegar kórónuveirufaraldurinn stóð sem hæst, er ekki aðeins þörf á að endurskoða starfsemina sem slíka heldur þarf einnig að huga að því hvernig best verði unnið úr reynslunni til góðs fyrir nemendur, foreldra, stjórnendur, kennara og annað starfsfólk skóla. Samhliða samfélagsbreytingum á undanförnum áratugum, sem hafa m.a. haft áhrif á hlutverk og aðstæður íslenskra fjölskyldna, hefur félagsmótunarhlutverk skóla aukist og náð til margþættari verkefna. Sú staða veldur auknu álagi á kennara og annað starfsfólk skóla vegna margvíslegra úrlausnarefna sem þeir standa frammi fyrir þegar þeir sinna velferð og vellíðan nemenda sinna. Niðurstöður rannsókna á upplifun og reynslu kennara sýna að aukið og illviðráðanlegt álag fylgi því að láta sig varða velferð hvers barns. Kennurum sé mikil áraun að horfa upp á börn sem glíma við vanlíðan, áföll í fjölskyldum, fátækt og félagslega útskúfun og upplifa sig hjálparvana í þeim aðstæðum. Að mati kennara skortir aðstoð fagfólks í slíkum málum. Eitt mikilvægt markmið skólafélagsráðgjafa er að vera kennurum, stjórnendum og öðru starfsfólki skóla stoð við að greina og meta þá hættu sem getur haft áhrif á námsferlið og almenna líðan nemenda með því að vinna með þeim aðilum í málefnum einstakra barna og með því að þróa forvarna- og stuðningsúrræði fyrir nemendur og búa svo um hnútana að allir nemendur geti notið sín í skólaumhverfinu. Það er ein af forsendum fyrir framtíðarheill þeirra. Skólafélagsráðgjafar munu gegna mikilvægu hlutverki til að markmiðum nýrra laga um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna verði náð. Tillaga þessi er nú endurflutt í þriðja sinn. Borist hafa sjö umsagnir um tillöguna sem fólu allar í sér stuðning við hana.

Í umsögninni kemur einnig fram að umboðsmaður barna hafi á síðustu árum ítrekað komið á framfæri áhyggjum af stöðu íslenskra nemenda í grunn- og framhaldsskólum, en þær áhyggjur hafi til að mynda snúið að skólaforðun og vaxandi andlegri vanheilsu íslenskra barna. Í umsögn Barna- og fjölskyldustofu kemur fram stuðningur við tillöguna. Þar segir að hún sé til þess fallin að styðja við faglega þjónustu við börn í grunn- og framhaldsskólum landsins. Þá styðji tillagan við markmið laga nr. 86/2021, um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Frú forseti. Upphaf félagsráðgjafar í skólum er rakið til Bandaríkjanna í kringum aldamótin 1900. Ástæða þess að félagsráðgjafar voru ráðnir til skóla var sú að þekking þeirra á félagslegum vanda, svo sem vegna fátæktar, vanheilsu og félagslegrar stöðu lágtekjufólks, og á þeim áhrifum sem slíkar aðstæður gætu haft á börn, var álitin mikilvæg fyrir skólann. Fyrst um sinn fólust störf félagsráðgjafanna aðallega í því að vera tengiliður milli heimila og skóla og bera kennsl á orsakir að baki erfiðleikum barna. Í dag starfa skólafélagsráðgjafar í 53 löndum. Samkvæmt upplýsingum frá fagdeild fræðslu- og skólafélagsráðgjafa í Félagsráðgjafafélagi Íslands starfa félagsráðgjafar í 12 skólum hér á landi, átta grunnskólum og fjórum framhaldsskólum. Markmið skólafélagsráðgjafar er að greina og meta þá hættu sem getur haft áhrif á námsferlið og almenna líðan og vinna að frekari þróun forvarna- og stuðningsúrræða fyrir nemendur til að tryggja að allir geti notið sín í skólaumhverfinu. Með þekkingu sinni á einstaklingsþroska, fjölskyldusamskiptum, löggjöf, þjónustustofnunum og félagslegum úrræðum mynda skólafélagsráðgjafar mikilvæga brú á milli skóla, fjölskyldu og samfélags. Hugmyndafræðileg nálgun og faglegur grunnur í vinnuaðferðum félagsráðgjafa byggist á heildarsýn og kerfishugsun. Með heildarsýn að leiðarljósi vinna þeir í samstarfi við annað fagfólk innan skóla og annarra stofnana með þverfræðilegri nálgun ásamt því að veita stjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki handleiðslu og ráðgjöf. Í ljósi þess aukna álags sem skólar standa frammi fyrir við að sinna nemendum í viðkvæmri stöðu er brýnt að fjölga félagsráðgjöfum í grunn- og framhaldsskólum. Þannig getur skólinn betur sinnt velferðarhlutverki sínu og markvissu forvarnarstarfi í anda nýrra farsældarlaga til að koma í veg fyrir að vandi þróist og verði illviðráðanlegur með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið. Með því að veita þingsályktunartillögunni brautargengi yrði stigið enn mikilvægara skref í þá átt að efla forvarnastarf og snemmtækan stuðning í nærumhverfi sem getur betur tryggt samþætta þjónustu í þágu barna og fjölskyldna þeirra. Álykta má að tilkoma félagsráðgjafa í skólum bæti velferð og vellíðan barna ásamt því að draga úr álagi á starfsfólk skóla og brotthvarfi nemenda úr námi.

En það er ekki nóg að tala og tala mikið um farsæld barna og snemmtæka íhlutun. Það þarf að grípa til aðgerða. Samþykkt þeirrar tillögu sem ég hef nú mælt fyrir er einmitt aðgerð sem vinnur vel að markmiði farsældarlaganna.

Það er víst okkar meginstef í stjórnarandstöðunni, aldrei að gefast upp þótt á móti blási. Ég er stoltur meðflutningsmaður á þessari góðu þingsályktunartillögu og það eina sem við getum gert er að halda áfram að berjast vegna þess að það er með hreinum ólíkindum

og rétt um 20% stúlkna. Dettur nokkrum einasta manni í hug, hvað þá þessari ágætu ríkisstjórn, að þessum börnum líði vel þegar upp er staðið? Þau langar til að fara í framhaldsnám. Ég man eftir því þegar ég var í fyrstu kosningabaráttunni minni og við vorum einmitt í heimsókn hjá framhaldsskólanemum. Þau söfnuðust saman úr öllum skólum, forsetar allra nemendafélaga ásamt nemendunum sjálfum,

Getið þið aðstoðað okkur við sálfræðihjálp eða félagslega hjálp af því að okkur líður mörgum svo illa í skóla? Þetta var fyrir fimm árum síðan. Hv. þm. Oddný G. Harðardóttir er að mæla fyrir þessari þingsályktunartillögu núna í fjórða sinn. Hún hefur í rauninni ekki alltaf mælt fyrir henni en hún fylgir henni áfram eftir og hún gefst aldrei upp frekar en við í Flokki fólksins. Þegar eru góð mál þá ber okkur skylda til þess að gefast aldrei upp þó að við mætum þeirri ótrúlega skrýtnu andspyrnu sem hæstv. ríkisstjórn virðist vera svo lagin við að berja okkur með utan undir sundur og saman daginn út og inn. En við erum stolt af því þó að fá að koma í þennan æðsta ræðustól landsins og fá að halda áfram að berjast fyrir góðum málefnum, berjast fyrir þá sem þurfa á hjálp okkar að halda og við munum aldrei gefast upp.

Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Björn Leví Gunnarsson, Eyjólfur Ármannsson, Gísli Rafn Ólafsson, Halldóra Mogensen, Helga Vala Helgadóttir, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon, Jóhann Páll Jóhannsson, Kristrún Frostadóttir, Logi Einarsson, Oddný G. Harðardóttir, Tómas A. Tómasson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og Þórunn Sveinbjarnardóttir.

Ríkisstjórnin skal stefna að því að lögfesta bókunina og samninginn um réttindi fatlaðs fólks samtímis.

Íslensk stjórnvöld undirrituðu hann 30. mars 2007 ásamt valfrjálsri bókun við samninginn. Markmið samningsins er að efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra, ásamt því að efla eðlislæga mannlega reisn þess og vinna að virðingu fyrir henni. Samningurinn felur í sér bann við hvers kyns mismunun á grundvelli fötlunar og að fötluðu fólki sé tryggð jöfn og árangursrík réttarvernd gegn mismunun á öllum sviðum. Alþingi samþykkti 11. júní 2012 þingsályktun nr. 43/140, um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014. Samkvæmt lið F.1 í III. kafla ályktunarinnar átti að leggja fram

var ríkisstjórninni veitt heimild til að fullgilda samninginn, sem var gert 23. september 2016. Með þingsályktun nr. 33/149, sem var samþykkt 3. júní 2019, var ríkisstjórninni falið að undirbúa lögfestingu samningsins og leggja fram frumvarp sem fæli í sér lögfestingu hans og aðlögun íslenskra laga að honum eigi síðar en 13. desember 2020. Það hefur ekki verið gert

lagði Flokkur fólksins enn á ný til að samningurinn yrði lögfestur, en það náði ekki fram að ganga. Valfrjáls bókun um kæruleið fyrir einstaklinga og hópa hópa einstaklinga vegna brota á samningnum var samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 13. desember 2006, um leið og samningurinn sjálfur. Íslensk stjórnvöld undirrituðu bókunina 30. mars 2007 ásamt samningnum.

fyrir árslok 2017. Með þeirri breytingu var þingsályktunartillagan samþykkt einróma, en þrátt fyrir það hefur bókunin ekki enn verið fullgild af hálfu Íslands. Ljóst er að á undanförnum árum hafa réttindi fatlaðs fólks fengið aukið vægi, ekki aðeins hér á landi heldur einnig á alþjóðlegum vettvangi. Til vitnis um það hafa 184 ríki nú þegar fullgilt samninginn um réttindi fatlaðs

nú síðast við þriðju allsherjarúttekt á stöðu mannréttindamála 25. janúar 2022. Viðbrögð íslenskra stjórnvalda við því hafa hingað til verið á þá leið að segja að fullgilding hennar sé til skoðunar, án þess að endanleg eða

Yrði þannig komið á fót sambærilegri kæruleið við þá sem lengi hefur verið til staðar vegna þeirra réttinda sem varin eru í alþjóðasamningi um borgaraleg

Með því að stíga þetta skref yrði vernd þessara mikilvægu réttinda aukin og er því lagt til að Alþingi álykti að fela ríkisstjórninni fyrir Íslands hönd að fullgilda valfrjálsu bókunina og hefja undirbúning að lögfestingu hennar. Ef við horfum aftur í tímann þá var hér á Alþingi samþykkt að lögfesta samning um réttindi fatlaðs

Samningur Sameinuðu þjóðanna hefur það að markmiði að tryggja réttindi fatlaðs fólks til jafns við aðra. Þegar ríki lögfestir samninginn ber það skyldu til „að tryggja og stuðla að því að öll mannréttindi og grundvallarfrelsi verði í einu og öllu að veruleika fyrir allt fatlað fólk án mismununar af nokkru tagi vegna fötlunar.““ „Ríkisstjórninni var falið að undirbúa lögfestinguna og að leggja fram frumvarp sem fæli í sér lögfestingu samningsins og aðlögun íslenskra laga að honum eigi síðar en 13. desember 2020.

Það er alveg staðreynd að þegar um málefni fatlaðs fólks er að ræða, málefni þeirra verst settu, eldri borgara og aldraðs fólks, þegar um málefni öryrkja eða þeirra sem verst hafa það í íslensku samfélagi

„Aðildarríki að bókun þessari viðurkennir vald nefndarinnar um réttindi fatlaðra til þess að taka við og fjalla um orðsendingar frá og fyrir hönd einstaklinga eða hópa einstaklinga sem falla undir lögsögu þess og telja sig þolendur brots þess á ákvæðum samningsins.“ Hvað þýðir þetta á mannamáli? Þetta þýðir að þegar,

Ég ætla ekki að hafa miklu fleiri orð um þetta en ég vona heitt og innilega að þessi

Þetta var 2006 en við erum komin í 2022 og ég segi: Við eigum ekki að leyfa okkur að bíða lengur með þetta. Það er búið að lofa þessu. Það er búið að samþykkja hér á þinginu að gera eitthvað í þessu máli. Núna eigum við að gera kröfu um það

beiðnin barst akkúrat þegar verið var að skipta mér aftur inn á fyrir varamann sem hafði sæti hér fyrstu viku vetrar. Mér finnst mjög brýnt að þetta mál nái fram að ganga eins og mér finnst

Efndirnar eru ekki meiri en svo að það þarf að ýta á eftir verklausri ríkisstjórninni með tillögu um áður samþykkta hluti. Hv. þingmaður fór ágætlega yfir það í ræðu sinni um hvað þetta mál snýst. Þó að megintilefnið sé valfrjálsa bókunin við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er lögfesting samningsins í heild sinni eitthvað sem við þurfum líka að ræða.

og með honum var hálft þingið á málinu. Öllum þótti okkur þetta hið sjálfsagðasta mál og mesta þjóðþrifamál. Í þeirri ályktun

Hvað stendur í þessari skýrslu forsætisráðherra um framkvæmd þingsályktana, um framkvæmd ályktana, þar sem vilji þingsins er skýr, þar sem ríkisstjórninni er falið að gera eitthvað? Það er bara vísað í einhverja heildarvinnu um landsáætlun

sem er gott og vel. Það er kannski ágætt að vinna að slíkri yfirgripsmikilli innleiðingu á þeim grundvelli hvaða tímarammi er gefinn? Í fyrsta lagi er ekki gefinn tímarammi á framlagningu frumvarpsins, sem er það sem þingið samþykkti að ætti að gera, heldur er bara sagt að undirbúningur lagafrumvarps verði á ábyrgð verkefnisstjórnar og verði unninn samhliða þessari landsáætlun.

Óttalega er biðin eftir réttlætinu löng, það verður nú að segjast. En af hverju skiptir þetta máli? Þetta skiptir máli vegna þess að á meðan ekki er búið að búa almennilega um þessi mál, festa þau í lög, gera það að skyldu ríkisins að tryggja réttindi fatlaðs fólks og gera það að rétti fatlaðs fólks að sækja mál gegn ríkinu hjá alþjóðlegum úrskurðaraðila, geta stjórnvöld skákað í því skjóli og komist upp með ótrúlegustu hluti. Þá er t.d. ekki það úrræði fyrir fatlaðan mann, sem er brottvísað með hörðum aðferðum, að sækja rétt í sínu máli eftir þeirri leið, eða, svo að ég nefni bara dæmi af handahófi, fyrir samtök eins og Þroskahjálp að gera það fyrir hans hönd. Kæruleiðin er ekki fyrir hendi meðan ekki er búið að lögfesta valfrjálsu bókunina. Kannski er það ástæðan fyrir töfinni. Kannski er þetta ekkert óvart, kannski er það bara voða þægilegt fyrir stjórnvöld að geta kerfisbundið vanrækt skyldur sínar, jafnvel brotið á réttindum fatlaðs fólks meðvitað vitandi að afleiðingarnar eru bara oft býsna litlar. Það er dýrðin við þennan samning og valfrjálsu bókunina að það er bölvað vesen fyrir löndin sem lögfesta Þannig á það að vera vegna þess að lönd, ríki, ríkisstjórnir, um allan heim hafa um aldur og ævi komist upp með að jaðarsetja fatlað fólk og gera þátttöku þess í samfélaginu erfiða

að grípa til aðgerða. Stjórnvöld þurfa að tryggja jafna stöðu fatlaðs fólks við allt annað fólk í samfélaginu, að búa svo um hnútana að fötlun einstaklings komi ekki í veg fyrir fulla samfélagsþátttöku viðkomandi. þurfa líka að gæta þess sérstaklega að eiga samráð við fatlað fólk sem við sjáum nú oft misbresti á þegar frumvörp koma hingað til þingsins sem snerta þó þann hóp sérstaklega.

um vanrækslusyndir ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, sömu ríkisstjórnar og samkvæmt samþykktri áætlun Alþingis átti að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks eigi síðar en 13. desember 2020; sömu ríkisstjórnar og átti, eigi síðar en fyrir árslok 2017, að fullgilda valkvæða viðaukann, þetta ótrúlega mikilvæga verkfæri sem gerir fólki eða samtökum kleift að leita til nefndar Sameinuðu þjóðanna um framkvæmd samningsins til þess að fá úrskurð um það hvort á þeim hafi verið brotið. Ég held, frú forseti, því miður að þær miklu tafir sem eru orðnar á

Þess vegna, akkúrat þess vegna, skiptir svo miklu máli að hv. þingmaður sýni hér þá þrautseigju að leggja þetta mál fram aftur og aftur til þess að minna stjórnvöld á, til að sýna að við munum ekki gleyma þessum samningi, munum ekki leyfa

Frú forseti. Stórt er spurt. Ég er ekki með svarið, ég er ekki með patentlausn á þessu en auðvitað vekur þetta okkur til umhugsunar. Hér erum við að ræða tvær þingsályktanir sem voru samþykktar. Vissulega voru ákveðin vandkvæði varðandi lögfestinguna á samningnum, það var ekki ljóst hvaða þýðingu ætti að notast við til að leggja fram með frumvarpi. En búið er að vinna bug á því vandamáli og þar ættum við að vera komin miklu lengra og hvað varðar fullgildingu bókunarinnar þá eru fimm ár síðan henni átti að ljúka. Eins og hv. þingmaður segir þá er það

En dæmið sem hv. þingmaður nefnir um ríkisborgararétt sýnir að þetta gerist ekki bara varðandi þingsályktanir, sem er svona veikari afurðin af þeim tveimur sem við skilum helst frá okkur, heldur líka varðandi hreinan lagabókstaf sem er þó sá sterki texti sem héðan kemur, sá sem á að fylgja. Þingsályktun er í raun kannski aldrei meira en sterk viljayfirlýsing

En það er kannski ástæðan fyrir tregðunni hjá stjórnvöldum, ekki bara þegar einstaklingar telja á sér brotið, að þeir geti fengið úr því skorið hjá óháðum aðila, heldur líka varðandi öll hin réttindin sem kosta beinharða peninga. við kannski komin að helstu ástæðunni fyrir því að stjórnvöld sjá hag sinn í því að fullgilda ekki og lögfesta ekki vegna þess að þá þarf að fara að veita fötluðu fólki almennilega þjónustu sem það hefur verið snuðað um

þá séu hlutirnir ekki flóknir og þá sé ekki neitt erfitt að samþykkja lög sem gera það að verkum að hinir ríku verða ríkari? Það er það svo augljóslega ekki er að líta á ýmsa jaðarsetta hópa því til stuðnings. Vandinn við stóran hóp fatlaðs fólks og þá þjónustu sem því er ekki veitt er að það er búið að lögfesta mikið af því. Við erum með NPA-lögin sem kveða á um þjónustu við fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Sú þjónusta er skömmtuð með fjárlögum þannig að hún nær ekki upp í þá þörf sem er raunverulega til staðar í samfélaginu. Í sömu lögum er, að mig minnir, fjallað um rétt fatlaðra einstaklinga til sjálfstæðrar búsetu. Til að sá réttur raungerist þarf einhver, annaðhvort frá ríki eða sveitarfélögum, að taka sig til og ræða við það fólk sem mögulega gæti nýtt sér slík úrræði, fólk sem er mögulega á einhverjum sambýlum eða í einhverjum búsetuúrræðum sem heyra orðið að mestu til gamalli tíð og við þurfum að fara að fasa út. Það þarf að banka upp á hjá öllu þessu fólki og athuga hvort það eigi ekki frekar heima í sínu eigin húsnæði í samræmi við NPA-lögin

sannarlega sanngirnis- og réttlætismáli sem á ekki að þurfa að mæla fyrir oftar en einu sinni. Það er stór hluti þingheims sem er meðflutningsaðilar á þessari tillögu en samt sem áður ekki meiri hluti og ég get ekki séð að það séu margir úr ríkisstjórnarflokkunum sem styðja styðja þessa tillögu um valfrjálsu bókunina, að við löggildum valfrjálsu bókunina um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Ég tel ástæðu til að taka sérstaklega fram hvernig hvernig í raun og veru hefur verið komið fram á margan hátt svívirðilega við fatlað fólk. Bara það að hæstv. ríkisstjórn skuli ekki vera búin fyrir langa löngu að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks segir allt sem segja þarf um vilja hennar til að mæta þörfum

„Markmiðið með samningi þessum er að efla, verja og tryggja að allt fatlað fólk njóti til fulls og til jafns við aðra allra mannréttinda og grundvallarfrelsis og að efla virðingu fyrir eðlislægri reisn þess.“ „Til fatlaðs fólks teljast m.a. þau sem eru með langvarandi líkamlega, andlega eða vitsmunalega skerðingu eða skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss konar hindrunum sem geta komið í veg fyrir fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra.“ Ég get ekki látið staðar numið hér, virðulegi forseti, öðruvísi en að vísa í 15. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þar sem segir: „Enginn skal sæta pyndingum eða grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Einkum og sér í lagi er óheimilt að gera læknisfræði- eða vísindatilraunir á nokkurri manneskju án samþykkis hennar.“ Út úr þessari grein langar mig að taka hér í kjölfarið á mikilli umræðu sem hefur skotið upp kollinum og vaðið hér eins og eldur um akur, eðli málsins samkvæmt

Nei. Var komið mannlega fram við þennan mann? Var honum sýnd mannúð að einhverju leyti? Nei. Hvernig er þessi einstaklingur í stakk búinn til að vera sendur, í því ástandi sem hann er, aleinn

Ég vil bara benda á það, virðulegi forseti, að ef við værum búin að stíga það skref að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þá hefði aldrei verið hægt að koma eins svívirðilega fram við þennan unga mann, fatlaða unga mann, og við gerðum hér þessa margumtöluðu andstyggðarnótt. Það er eitt að hafa heimildir til þess að vísa fólki úr landi og fylgja reglum og lögum. En það er annað að sýna manngæsku og mannúð þegar kemur að því. Það er nefnilega það. Það er enginn að tala um að hér eigi að vera opinn krani og allir eigi að koma til Íslands, allar þær milljónir manna sem eru að leita sér að betra lífi, 100 milljónir manna, 200 milljónir manna. Að sjálfsögðu erum við ekki að tala um það. En þegar ráðist er svona að fötluðum einstaklingi eins og þarna er gert þá er ekki furða þó að upp úr sjóði því gegnumheilt eru Íslendingar og við með risastórt hjarta úr gulli og við þolum ekki svona ljótar, mannvonskulegar aðfarir eins og þessi ungi maður mátti sæta. Þannig að ég segi: Þessi viðauki sem hér er um rætt, þessi valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna sem við erum að óska eftir hér að verði samþykkt,

er á þann stað að vera sem næstir því að vera ófatlaðir miðað við fötlun sína — en erum við að gera það? Nei. Árum saman hefur verið ákall um lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Flokkur fólksins mun mæla fyrir þessu frumvarpi enn eina ferðina, væntanlega mun ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur taka fallega utan um málið þegar ég mæli fyrir því vegna þess að þau hafa þegar gefið það út

sem stór hluti þjóðarinnar horfði á aðfarirnar þegar þessi ungi maður var gripinn eins og hver annar hveitipoki úr stólnum sínum og fleygt aftur í bíl

hafa á þeim sem minna mega sín, hafa á fötluðu fólki. Við höfum alltaf verið, og erum enn í þeirra augum, tíunda flokks þjóðfélagsþegnar.

fullgilda. Ég stend enn þá við það að ég telji að svo eigi að vera og álykta reyndar sem svo að sú vinna hljóti einhvers staðar að vera í gangi enda samþykkt ályktun hér á Alþingi.

er það í stjórnarsáttmála, og ekki verið rætt um neitt annað, að lögfesta skuli samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem og að koma á fót mannréttindastofnun. Að þessu er verið að vinna

að innleiða þennan samning, þ.e. með því að breyta öðrum lögum, til að mynda um málefni fólks með sértækar stuðningsþarfir. Það hefur verið gert til að koma til móts við samninginn og færa okkar löggjöf í rétta átt. En mig langar að spyrja hv. þingmann hvort að hún eða hennar þingflokkur hafi beint fyrirspurn til til dómsmálaráðherra, sem hafði alla vega einu sinni með þetta mál að gera, um það hvernig vinnunni við nákvæmlega þetta mál er háttað?

Ég veit ekki hversu mörg ár þarf til þess. Vilji ráðherra er alveg skýr. Það er búið að mæla fyrir þessum samningi oftar en einu sinni og oftar en tvisvar við litlar eða engar undirtektir og jafnvel

Ég geng nú svo langt vegna þess að værukærðin og tómlætið gagnvart fátæku og fötluðu fólki er með slíkum ólíkindum að ég trúi varla að þau séu með eyrun opin.

tala svona, auðvitað fylgjast ráðherrar með því sem er á þingmálaskrá. Eins og ég kom að í mínu fyrra andsvari þá var samþykkt hér á Alþingi að þetta væri partur af því máli sem er undir. Líkt og ég rakti áðan þá er unnið að því að koma með frumvarp sem varðar lögfestingu á samningnum og einnig að koma hér á fót mannréttindastofnun. Fleiri ræðumenn í dag hafa talað um að hér sé í rauninni verið að flytja mál sem hafi í aðeins annarri mynd þegar verið samþykkt á Alþingi. Auðvitað er það okkar að ýta eftir því

þessum málum, enda er þetta partur af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Svo vil ég líka mótmæla því að það sé einhvers konar skeytingarleysi í garð kjara öryrkja hjá ríkisstjórninni. Við vitum að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra er að vinna að frumvarpi um breytingu á lögum um almannatryggingar. Vinna við endurskoðun á lögunum hefur tekið langan tíma og það þarf að klára þá vinnu, en það þarf líka að vanda vel til verka og vinna þessi lög í góðri sátt. Það er hann að gera, m.a. með Öryrkjabandalaginu, og svo hafa bætur verið hækkaðar.

Staðreyndin er hins vegar sú að kjaragliðnun öryrkja- og almannatryggingaþega er nánast að slá Íslandsmet. Á meðan alþingismenn og upparnir í samfélaginu fengu leiðréttingu sinna launa eftir hrunið 2008 voru engir sem sátu eins mikið eftir og almannatryggingaþegar. Við erum að tala um valfrjálsu bókunina og samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Ríkisstjórn Íslands er í lófa lagið að samþykkja þessa valfrjálsu bókun, gera það í gær

fulltrúi í þessari ríkisstjórn.

Með þeirri breytingu var þingsályktunartillagan samþykkt einróma. Þrátt fyrir það hefur bókunin enn ekki verið fullgilt af hálfu Íslands og eins og kemur fram í greinargerðinni er þetta mál enn þá til skoðunar hjá stjórnvöldum. Nú er fullgilding í sjálfu sér ekki flókin athöfn,

einfaldar breytingar á almannatryggingalöggjöfinni til þess að bæta réttindi fatlaðra og öryrkja og eldra fólks, nei, þá þarf að bíða heildarendurskoðunar.

Það eru ekki bara ítrekaðar þingsályktunartillögur sem hafa verið samþykktar, viljayfirlýsingar frá þinginu um að fullgilda, heldur hafa líka önnur ríki verið að benda á þetta. Samt er málið í skoðun. Hvað er það sem er verið að skoða? Mig langar bara að vita það: Hvað er það sem er verið að skoða? Þetta er svo augljóst mál. Þetta er ekki flókið á nokkurn einasta hátt.

til Strassborgar og það breytti öllu héraðsdómstólakerfi landsins þannig að það voru stofnaðir héraðsdómstólar út um allt land og fógetaembættin voru lögð niður, sem var kerfið frá einveldistímanum.

Ég veit það ekki. Ég held að ríkisstjórnin hafi síðustu fimm árin verið í naflaskoðun og kannski fundið eitthvert kusk þar. Það er alveg á hreinu

ganga í að lögfesta samninginn og breyta lögum og öðru og þetta væri mjög flókið og erfitt mál. Þau eru búin að hafa fimm ár. Með sama hraða,

Hverjar eru efndirnar? Jú, við erum með 65 aura á móti krónu í dag. Það átti að vera fyrsta skrefið. Ríkisstjórnin hefur sparað sér á þessu tímabili milljarða á ári og tugi milljarða með því að draga lappirnar í þessum málum

Málið er bara ósköp einfalt, þau vilja ekki gera það og ætla sér ekki að gera það. Ég hef séð líka hvernig á að fara með endurskoðun almannatrygginga. Það er ekki verið að ljúka endurskoðun almannatrygginga á þessu ári, það er ekki verið að ljúka endurskoðun almannatrygginga á næsta ári og ekki á þarnæsta eða þarþarnæsta ári.